U 16,12 SATI Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa današnjim dnevnim redom. Sada je na redu - Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2021. godinu, s financijskim pokazateljima Podnositelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 6. Zakona o strateškim robnim zalihama. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite. Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Hvala uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Ispričavam se na kašnjenju, očito je promet nešto što ne možete predvidjeti, a saobraćajne nesreće pogotovo. Što se tiče ovog izvješća koji je pred vama u 2021. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 306,737 milijuna kuna, rashodi u iznosu 322 663 milijuna kuna, te je ostvaren manjak prihoda od 15,926 milijuna kuna koji se pokriva viškom prihoda i primitaka iz prethodnih godina i čini raspoloživi višak prihoda koji je prenesen u 2022. godinu u iznosu od 53,144 milijuna kuna. Ostvareni manjak u 2022. godini rezultat je trošenja dijela viška prihoda iz 2021. godine. Višak prihoda u iznosu od 53,114 53,114 milijuna kuna utrošio se djelomično za nabavu roba i popunu bilance strateških robnih zaliha, te za tekuća i dodatna ulaganja u vlastita skladišta u 2022. godini, a preostali neutrošeni višak prenio se u 2023. Ovo Ovo je sve 2021. Mirjana. Pardon, govorimo 2021., 2022. Ovdje ovaj samo kolege su očito zabunile brojke. Svakako završili smo 2021. godinu sa sa manjkom od 15,926 milijuna a kako je bio višak iz 2020. 53 144 znači dovoljno je za pokrivanje manjka i ostalo je viška prihoda za 2022.g.. U 2021.g. ukupna vrijednost robnih zaliha na kraju godine je iznosila 653 milijuna 192 tisuće kuna i veća je za 5,29% u odnosu na prethodnu 2020.g., u u 2021.g. izvršena je nabava roba u iznosu od 264,206 milijuna kuna, za popunu bilanci strateških robnih zaliha izvršena je nabava strateških robnih zaliha u iznosu od 44,3 44,3 milijuna kuna, a od toga prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 19,3 milijuna kuna, a neprehrambenih proizvoda 24,9 milijuna kuna. Između ostalih roba kad govorimo o neprehrambenim nabavljeno je i 14 višenamjenskih autosistema za prijevoz vode, brodica za spašavanje i medicinske…/Govornik se ne razumije/…mobilna pumpa velikog kapaciteta, onda što se tiče prehrambenih 60 tona mesnog doručka, 50 tona ribljih konzervi, 40 tona riže i Iznos od 143,95 milijuna kuna odnosi se za nabavu roba, a u svrhu zaštite zdravlja i sprječavanja širenja epidemije covid-19. Navedena roba je nabavljena temeljem zahtjeva Stožera civilne zaštite, isporučena je Ravnateljstvu civilne zaštite, Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i HZJZ. Za potrebe sanacije Za potrebe sanacije posljedica katastrofalnog potresa koji je zadesio Sisačko-moslavačku, te dijelove Zagrebačke i Karlovačke županije u prosincu 2020.g. nabavljeno je u 2021. roba u iznosu od 76 milijuna kuna. Osim nabavljene robe isporučene su i robe iz strateških robnih zaliha, te ukupna vrijednost isporučenih roba za ovu namjenu iznosi 103 milijuna kuna, 103,8 milijuna Ravnateljstvo za robne zalihe podmirivao je troškove mobilizacije objekata tj. smještaja stanovništva u objektima Terme Jezerčica u kojem je smješteno stanovništvo nakon potresa u ožujku 2020. u iznosu od 2,6 milijuna kuna, kao i troškove mobilizacije pravnih osoba i operativnih snaga uslijed covid-19 u iznosu od 11,7 milijuna kuna. Iz strateških robnih zaliha dana je jednokratna robna pomoć Caritasu Zagrebačke nadbiskupije koji je jasno tu pomoć raspodijelio po cijeloj državi u protuvrijednosti od 4,5 milijuna kuna. Strateške robne zalihe značajne su sa aspekta socijalne, društvene i humanitarne uloge svake zemlje koja dolazi do izražaja u izvanrednim situacijama kao što su godine '20., '21. i '22., a sada i '23. posebno su bile zahtjevne godine zbog elementarne nepogode, potresa i epidemije covid-19, a sada i ratnih zbivanja u Ukrajini. Što se tiče zakona znači u u '21. strateške robne zalihe su radile odnosno funkcionirale sukladno starom zakonu, a od 15. prosinca prošle godine stupio je na snagu novi zakon, te danas ravnateljstvo funkcionira po novom zakonu. Obzirom da ovih dana je bilo dosta spominjanja ovaj spominjanja nabavke antigenskih testova i ove afere koja je kroz javni prostor komunicirana što se tiče određene tvrtke, ravnateljstvo je znači što se tiče te tvrtke, nije u cijelom tom razdoblju od 2020., pa zadnja nabava je bila tog tipa

antigenskog testa, a inače da vam čisto ovdje radi hrvatske javnosti pojasnim kako su uopće se nabavljali i testovi i kompletni sanitetski materijal. Znači ovaj na temelju odluke stožera koji je upravljao sa cijelom krizom Ravnateljstvo civilne zaštite bi dalo nalog Ravnateljstvu za robne zalihe za nabavku određenih ovaj robne zalihe su radile ovaj natječaje na način da su pozivale i do 25 tvrtki za davanje ponude, nakon što bi te tvrtke dale ponude onda se, onda je tročlano povjerenstvo u sastavu robne zalihe odnosno Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo zdravstva i MUP te ponude bi razmotrilo i ona, ona, ona ponuda koja je bila najpovoljnija bi se bila prihvatila

validnost tog materijala i tek nakon što bi HZJZ rekao da je taj materijal u redu onda se taj materijal isporučivao na način da on nikad nije vidio skladišta robnih zaliha nego je jasno išao direktno korisniku, to su bili „Fran Mihaljević“, bolnice i svi ostali subjekti. Eto čisto od mene uvodno što se tiče ovog izvješća, hvala. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vam, krećemo s replikama, zastupnik Spajić izvolite. Poštovani državni tajniče, evo ja sam se nadao da će danas tu bit ovaj ministar svemira g. Filipović da ga ja pitam samo jedno vrlo jednostavno pitanje. Ja znam da ljudi u robnim rezervama, tamo sam član savjeta, znam da ti ljudi koji tamo rade da rade vrijedno, da su korektni ljudi, znam da nisu imali utjecaja na ono što je provodio Stožer civilne zaštite sa g. Trutom na čelu, a da pitam g. Filipovića ministra svemira, zašto mu treba 2.g. za 23 stranice izvješća? Ovo ljudi u robnim zalihama naprave za sat vremena, a i vi i ja znamo ko tamo sjedi, da sjede ljudi koji jako dobro poznaju strukturu ovog svega. I zanima me da li će se u budućnosti

Ivo** Što se tiče izvješća mi smo izvješće uputili u tijeku 2022. jer logično da tamo već negdje od 4. mjeseca kad se napravi završni račun i kad se sve zbroji i oduzme mi smo izvješće uputili, ono je otišlo na Vladu i u nekakvom normalnom roku je prihvaćeno na Vladi i isporučeno je Hrvatskom saboru, a došlo je na dnevni red evo kada je došlo. Tako da to je što se toga može reći. A što se tiče Stožera civilne zaštite u vremenu kada je Stožer civilne zaštite dao određene naloge davao ih je sukladno odlukama Vlade RH, mi smo sukladno tome postupali. U tom momentu ja mislim da je to bio jedini i mogući način za funkcioniranje. Da li možda u budućem vremenu može biti i drugačije, uvijek može biti i drugačije to je samo pitanje opredjeljenje i pitanje procjene tadašnje situacije koja bi se eventualno dogodila. Tada je po meni to bilo ok. replika. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, ajde jednim djelom ste odgovorili na ono što sam vas mislila pitati u replici vezano uz nabavu Covid testova. Činjenica je da to golema afera i činjenica je da je eto mladi lav HDZ-ovskog pedigrea Mihalić poslovao i sa državom, pa kažu mu podaci da je samo prošle godine preko 151 tisuću eura mu isplaćeno proračunskog novca što je najviše išlo preko Klinike Fran Mihaljević. E sad tu je znači navedena cifra od milijuna kuna, vi ste rekli da se 25 tvrtki javilo na natječaj, pa me zanima zapravo s koliko ste sklopili ugovor i s koliko tvrtki i koje su to ako možete navesti. Hvala. Hvala. Što se tiče toga, ovisno kakav, koji je natječaj bio, a znam natječaj gdje se i po 25 tvrtki javilo, mi smo, svi su podaci na internetu našeg ministarstva, bez ikakvog problema možete skinut ovo što vam ja čitam. To je sve već davno na internetu.

Biospektra d.o.o. Nova Gorica, eto to su tvrtke koje su, ali ovaj popis šta vam ja čitam uredno možete vidjeti na našim web stranicama i to je davno postavljeno jer smo mi to ažurno stavljali jer jednostavno osim osim što je bio i zahtjev od strane i novinara i vas i svakoga mi smo to i radi sebe stavljali da ne bi bilo nikakve dileme što smo napravili i koliko. Može se lako izračunati po kojoj cijeni kad vidite broj komada i ukupnu cijenu. Replika zastupnika Tušeka, izvolite. **Tušek, Žarko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Uvaženi državni tajniče dobro ste istaknuli ova dio oko transparentnosti poslovanja robnih zaliha kao odgovor na repliku kolegice u smislu da svi ugovori i sve količine, sve što je bitno i važno uz robne zalihe su uistinu dostupni cijeloj javnosti, naravno a onda i nama svima zastupnicima u Hrvatskom, zastupnicima i zastupnicama u Hrvatskom saboru. Ja sa samo htio sa pozicije predsjednika Odbora za gospodarstvo reći da smo ovo izvješće raspravili na odboru da nije bilo nikakvih posebnih primjedbi na njegovu strukturu i sadržaj već dapače da je od svih kolegica i kolega zastupnika pohvaljeno u smislu svojeg sadržaja i transparentnosti i svega onoga što ste vi tamo predočili. Činjenica jeste da su i za robnih zaliha i za Hrvatsku u cijelosti vrlo teška komplicirana, kompleksna, izazovna vremena. Činjenica jest da robne zalihe i služe za takva vremena, ali naravno da sve ovo što je iza nas bude jedno veliko iskustvo koje nam u perspektivi eventualno može pomoći da sustav unaprijedimo ukoliko ga treba ponegdje i unaprijediti. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Odgovor. **Milatić, Ivo** Hvala. Zahvaljujem se na vašoj replici. Mi smo se trudili sve ove godine da uvažavajući raspravu i na matičnom odboru i na ovom plenumu ovaj ovo izvješće strukturiramo na način da je u potpunosti razumljivo. Ja mislim da smo u tome i uspjeli jer mislim da nam nitko ne može reći da se iz njega vidi što smo radili, što smo ostvarili prihoda, što smo ostvarili rashoda. Uvažili smo i one kritike što smo često znali dobiti iz ovog cijenjenog doma da se na kraju ne vidi koliko čega imamo na 31.12., već 3 godinu imamo točno popis do, do kilograma i do komada u 31.12. i tako trudit ćemo se i dalje da to bude. Zadovoljni smo danas da nismo više u situaciji da moramo nabavljati ove velike količine sredstava za Covid i za, i za potres jer je već to sve polako za nama. Tako da smo ustvari u jednom ajmo reći mirnodopskom ovaj djelovanju. Replika zastupnice Vučemilović. zanavljaju robne zalihe i to u malo većim količinama kukuruza, pšenice, ječma. Kad ste nam proši put kad je bila tema robnih zaliha onda je bila ona sporna nabavka onih 75 tisuća tona po cijeni koja je bila 66 lipa veća nego što je bila trenutno tržišna cijena od tvrtke koja se inače bavi deratizacijom, tretiranjem komaraca, neka veterinarska stanica je bila ako se dobro sjećam. Što se događalo s tim u međuvremenu? Je li taj kukuruz nabavljen, jesu li zanavljene te zalihe jer ministar je taj natječaj poništio ako se ne varam. Od koga ste na kraju kupili kukuruz? Hvala. Pa ja ne bi rekao da je ta nabava bila sporna, ona je bila zakonita, ali ona je bila u tom momentu javno propitivana iz razloga što u momentu kada je ona krenula je naglo se srušila burzovna cijena pšenice i to je bio ustvari jedan od razloga zašto je u konačnici i ministar obustavio taj natječaj. Ne zato što je tu bilo nešto protuzakonito postavljeno nego zato što je se ispostavilo da u momentu ovaj nabave jedinična cijena koja je bila definirana po Zakonu o javnoj nabavi i obzirom da je postojao samo jedan ponuđač postojala je opasnost da se ponudi to po znatno većoj cijeni i ministar je jednostavno donio odluku da je zaustavio taj natječaj. Mi od tad nismo nabavljali po toj odluci nikakav kukuruz i pšenicu već šta je bilo tada ovaj u predmet nabave obzirom da se i u međuvremenu polako stanje stabiliziralo tako da jednostavno sada ćemo vidjeti kako će se razvijati, pa ćemo vidjeti dalje šta, gdje i kako. Replika zastupnika Brumnića, izvolite. **Brumnić, Zvane (Nezavisni)** Poštovani državni tajniče moje pitanje je relativno jednostavno. Zašto jedinične cijene na stranici 11. je nabavljate za razliku od cijena po kojima prodajete, odnosno izdajete van se razlikuje od 30 do 300%. Znači potpuno je, ha evo ja sam izračunao. …/Upadica Milatić: Stranica ste rekli koja?/… Stranica 11. nabava robe i onda stranica 16. pregled isporučenih roba. Potpuno iste stvari se se razlikuju u jediničnim cijenama govorim, jer su različite količine. Ono od 30 pa do 1000 posto, pa mi nije jasno kako se može dogoditi da nešto nabavite za 70 kuna, a isporučite van za 49? Bez pitanja uvažene kolegice Mikić mislim da se tu radi o tome kako je knjigovodstveno knjiženo nešto kad se nabavlja i nešto što je nabavljeno prije, a ide nam sada za rasknjižavanje. Pretpostavljam da je zbog toga ta razlika. Znači svaki komad koji se nabavio robne zalihe se knjiži po cijeni koji se nabavio. U momentu kad je ova nabava u 2021. to je nabava 2021. ona je nabavljena po cijenama kako je. A kada mi isporučujemo robu, onda isporučujemo onu robu koja nam je najstarija i koju moramo se riješiti. Vrlo izvjesno ta roba je tad bila skuplja ili jeftinija ovo što ste vi primijetili da postoji razlika i onda se na taj način ona i rasknjižava iz robnih zaliha. Eto to je to, jer jednostavno robna zaliha ima svoje robno knjigovodstvo i financijsko kolerira sa financijskim i jednostavno kad isporučite neki komad morate ga i financijski razdužiti pošto ste ga kupili.

troškove održavanja skladišta u 2021. godini. Kroz izvješće stoji da su troškovi održavanja veći otprilike 62% nego u prethodnoj godini. Razlog je sanacija skladišta na području Sisačko-moslavačke županije, pa me zanima zašto ste se odlučili da sanacija tog skladišta ide iz sredstava koji su, dakle iz proračuna Republike Hrvatske. Zašto se niste odlučili da sanacija tog skladišta ide i iz fonda fonda koji smo dobili na raspolaganje, jer iz tog fonda je moguće odraditi i konstruktivnu oporbu i sanaciju objekata koji su, dakle javne namjene osim ako to, ako nije riječ o nekom skladištu kojeg mi koristimo, a koje je možda da nije naše ili neki drugi, ali onda opet to ide kroz neke ugovore i kroz nešto drugo, pa mi nije jasno zašto je to povećanje i zašto se niste odlučili koristiti sredstva koja su moguća za to koristiti? Hvala lijepo. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Odgovor. **Milatić, Ivo** Hvala. To je naše skladište u Glini sto posto u našem vlasništvu. Sada da gospođa Mikić ima pravo glasa ovdje govoriti ja bih rado njoj prepustio mikrofon, ona bi to za čas vama objasnila. Ali evo ako možemo kasnije sigurno postoji razlog zašto je to otišlo iz proračuna, nije otišlo iz Fonda solidarnosti. Mora biti neki razlog, ali svakako morali smo to napraviti. Ali pretpostavljam da je to bilo i osigurano. Možda smo i refundirali od osiguranja, refundirali smo od osiguranja svakako nismo u konačnici platili iz proračuna. **Glasovac, Sabina Zahvaljujem. Kao i kod izvješća kojeg smo prije raspravljali istaknut ću da smatram da Savjet za robne zalihe je tijelo koje naprosto nema svoju svrhu. Trebali bismo ga ukinuti. Onu kontrolu koju treba provoditi nad stanjem robnih zaliha trebao bi provoditi Državni ured za reviziju kojem treba ojačati kapacitete. Ali to na stranu, to je struktura upravljanja državom koju treba mijenjati. Imam jedno pitanje vezano za Vegetu. Mogu shvatiti zašto kukuruz, zašto pšenica, zašto riža, zašto šećer, zašto sol ali možete li mi objasniti čemu služi 600 kila, da 600 kila Vegete? U kojoj to krizi baš Vegeta služi

pšenicu, kukuruz, žitarice, meso svinjsko, juneće, sve ostalo predmnijeva se da bi netko trebao od toga skuhati neko jelo i da bi trebao imati neki začin … 600 kila?/… Pazite cijela struktura robnih zaliha je predviđena za 50000 stanovnika, 3 mjeseca da ih možemo kompletno hraniti od jutra do mraka. …/Upadica Orešković: Vegetom?/… Pa šta vam je to 600 kila za 3 mjeseca za 50000 stanovnika? Morate imati Vegete i to naše lijepe hrvatske Vegete iz naše Podravke. Šta je bolje od toga? Još ako je Vegeta natur, a pretpostavljam da nije. Vjerojatno je ova jeftinija jel' tako? E obična je, ja sam za Vegetu natur. Hvala. Sljedeća replika zastupnica Dreven Budinski. Hvala poštovana potpredsjednice, poštovani državni tajniče. Evo vidimo iz izvještaja da je popis roba napravljen ukupno do 236 lokacija, a isto tako vidimo da i u izvještaju vi stavljate naglasak na daljnje poslovanje treba staviti osiguranje sredstva za nabavu roba i na daljnju modernizaciju vlastitog skladišnog prostora. prostora. Pa me interesira koliko ravnateljstvo ima vlastitog skladišnog prostora, a koliko je u najmu? Hvala lijepo. **Glasovac, Sabina (SDP)** Odgovor. **Milatić, Ivo** Hvala. Mi imamo 7 vlastitih skladišnih prostora ukoliko se ne varam. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam jel' tako? 9 pardon, 9 i ti skladišni prostori su prije nekih desetak godina bili u jako, jako lošem stanju. Ne svi, ali više od polovice. Mi smo ih sada više-manje skoro svih doveli u jako dobro stanje obzirom na to kako je tada bilo, tako da eto pokušavamo svaku godinu jedan dio sredstava usmjeriti u to da se to ovaj obnavlja i da se drži, drži u nekom primjerenom stanju jer nikad ne znate potrebe da li će od toga treba. Ovaj dosta skladišnih prostora koji su nam se recimo prije 10-ak godina činili da nam neće trebati su ustvari danas jako potrebni zato što su to ogromni skladišni prostori u koje možemo smjestiti kontejnera jer evo kad završi obnova svi ti kontejneri će se morat negdje smjestiti da se za ne daj Bože opet

tona stoji još uvijek u skladištima. Kasnije se pojavio kukuruz koji je lom, koji je zaražen čak i aflatoksinom bio, a sada imaju problem naša industrija koja se bavi brašnom, dakle mljevenjem pšenice sa opet velikim Da li je po vama normalno da ministarstvo štiti imena tvrtki uvoznica takvoga brašna i zanima me jeste li vi unutar robnih zaliha zanavljali te zalihe upravo iz ovih količina neovisno Sabina (SDP)** Odgovor. **Milatić, Ivo** Što se tiče nas mi nismo nadležni da interveniramo u te cijene ili eventualnu zabranu, to je Ministarstvo poljoprivrede za to nadležno. Ja bi se tu složio s vama da nije bila ideja EU da se dozvoli ovaj bescarinsko provoz ukrajinske robe da bi ona poremetila tržište EU, a tako i Hrvatske, ali to je sad neka tema za, za druga tijela. Što se nas tiče mi smo svoju pšenicu ovaj predložili da ide odlukom Vlade u zanavljanje. Nadamo se da će naši skladištari naći kupce za nju tako da bismo dobili u 7. mjesecu pšenicu roda 2023., da jasno nemamo nikakvog problema sa kvalitetom. Tako da mi smo što se nas tiče napravili sve da se naša pšenica zanovi. Da li ćemo u tome uspjeti, vidjet ćemo to ćemo biti pametniji u kolovozu. Hvala. Slijedeća replika, zastupnik Cappelli. **Cappelli, Gari (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjednice. Državni tajniče struktura strateških robnih rezervi dakle praktički se zasniva na 14 proizvoda nazovimo to tako, to je negdje 85% dakle kompletnog skladištenog dakle proizvoda. Da li je pristup tome strateški u smislu događanja koji se događaju recimo rat, potresi razno razni i na kraju krajeva blokada nekih zemalja iz kojih se nabavljaju određeni proizvodi pa se temeljem toga strateški i reagira, pa neki proizvodi se nabavljaju manje, a neki više jer bi mogli ponestati na tržištu kao što se događa ako je recimo u Ukrajini sad rat pa naravno da nekih proizvoda nije bilo, da ne govorimo o tehnici jel to je druga priča. Dakle, da li temeljem tih događanja sigurnosnih i svih drugih da li se temeljem toga na razini pristupa pristupa strateški i da li možemo znati onda da se temeljem toga iz godine u godinu i mijenja taj odnos i samo tih 14 proizvoda. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Odgovor. **Milatić, Ivo** Hvala. Mi smo donošenjem novog zakona uveli, uveli sasvim drugačiju i zakonsku odredbu o formiranju bilance jer ovo što vi mene pitate ustvari pitate me da li je sastav bilance roba strateških robnih zaliha podložan nekim promjenama. Jasno da je podložan. Mi smo u novom zakonu tu inaugurirali i neke nove, nove artikle i nove proizvode kojih dosada nije bilo, a to su pretežno i medicinske ovaj, medicinski potrepštine i lijekovi. Tako da u tijeku je izrada nove, nove bilance strateških robnih zaliha. Povjerenstvo je osnovano, sva ministarstva koja su nam bitna su dala svoje predstavnike i mi ćemo kroz predlaganje nove strateške robne bilance ustvari poslati određenu poruku ovu koju vi ste sada upravo mene i pitali i u tom pravcu idemo. Replika zastupnika Ivanovića. podstrehnula na stranici 4 u rashodima i izdacima. Kaže ukupni rashodi i izdaci u 2021. godini ostvareni su u iznosu 322 miliona 663 tisuća 524 kune što je znatno manje u odnosu na 2020. godinu iz razloga manjih troškova vezanih pa nema dalje rečenice, znamo da to u '20. je bilo negdje oko 633 miliona što je skoro 50% manje pa bi volio samo evo radi javnosti da pojasnite zašto je ta razlika 2020. 2021. godina. **Glasovac, Sabina (SDP)** Izvolite odgovorite. **Milatić, Ivo** Hvala. Meni piše iz razloga manjih troškova vezanih za suzbijanje epidemije Covid-19, a onda ne znam kako se to dogodilo, ovo je službeni dokument koji je otišao prema Vladi i prema saboru. Svakako jer je Covida bilo manje u 2021. nego '20. i automatski je nekoliko stotina miliona kuna bilo manje troškova na temu Covida znači nabavku maske i svega ostaloga i to je jedini razlog zašto je to toliko palo. I mi smo ustvari sretni i zadovoljni da je to tako jer jasno je da to bio veliki teret za proračun i opterećenje za sve nas. … …/Upadica Ivo Milatić: Hvala./… … možete sjesti na svoje mjesto. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu, sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti zastupnik Hajdaš Dončić. Izvolite. Hvala potpredsjednice sabora. Kolegice i kolege, kakav je odnos prema robnim rezervama govori i ponašanje državnog tajnika koji je kasnio na ovu sjednicu, a govori i to ako ste pratili njegovu mimiku tijela da je njemu apsolutno svejedno da imamo 7 skladišta, 9 skladišta, 10 skladišta, on to malo tu ispituje. Ali možda zapravo da ne duljim ovo je jako loš uradak, dakle on ne zaslužuje jednostavno prolaznu ocjenu i ovo što je kolega rekao je u pravu. Dakle točno to piše u tekstu samo ponavljaju rečenicu za rečenicom pa prvo piše ukupni rashodi i izdaci u 2022.g. ostvareni su u iznosu onda ponavljaju ispod još jednu rečenicu i tu ste apsolutno u pravu, al takve stvari u ovom lošem uratku ima još, al ima nekoliko da tako kažemo da to nazovem totalnih treševa … al ono što mi je najjače u ovome pazite ovo, manjak vode za piće nastao je uslijed problema s pakiranjem vode od pet litara, to je kasnije kao namireno. Pa onda imamo vidljivo da ima neki problem sa mlijekom u prahu, to ja kao utvrđeno 2017. ta tvrtka u postupku predstečajne nagodbe, a to vam se sve vraća na ono što je kolegica Marić govorila, a to je govorila zapravo o jednom nepostojanu normalnog sustava javne nabave. Pa ne možete brati mili uzet tvrtku koja nema bonitet, koja nema bonitet, … pričati, znači to je ono najosnovnije u poslovanju. Možda je likvidnost za njih špansko selo, al daj malo vidi malo kakva je firma koja ti se javlja na natječaj, dakle to je dozvoljeno sukladno Zakonu o javnoj nabavi. A da sad mi pričamo o nekakvom stres testu da mi malo provjerimo kako robne rezerve u „mirnodopskim uvjetima“ reagiraju na to, bog te pita što je bilo i zapravo kolko robe ima kolko robe nema. A možda vam je najbolji citat za sve ovo skupa, time ću i završiti da su oni sami 22. prosinca 2020. priznali jer pazite 22. prosinca 2020. pričamo o 2021., znači … 2021. pokrenuta nabava dodatnih kontejnera za potrebe krize uzrokovano korona virusom … 41 kontejner iz tog kontingenta, naravno da u priopćenju nedostaje slovo N kao i ovdje u narednih 10 dana biti isporučena potresom ugrožena područja. Što vam to govori? Da Ministarstvo gospodarstva zapravo na kraju svog priopćenja priznaje da nema pojma što piše u čl. 17. Zakona o strateškim robnim rezervama. Evo toliko o robnim rezervama. Hvala. Hvala. Sada je na redu Klub zastupnika Mosta govorit će zastupnik Marin Miletić. Izvolite. Kristina Zadro Omrčen, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolege vladajući, kolege iz oporbe. Ajmo napravit jedan kratki introitus dakle zašto služe državne zalihe, čuli smo državnog tajnika 50.000 ljudi, 50.000 građana mora u bilo kojem trenutku neke krize, neke situacije, nečega moć primat hranu i ostale potrepštine one prve pomoći puna tri mjeseca. Kolega Dončić je dobro primijetio, meni je to odmah upalo, dakle ako ti vodiš neki resor, ako ti vodiš neki resor ti si državni tajnik pričamo o broju skladišta koja imaš i ja znam da žene se treba slušat, stvarno bez patetike i znam da je uvijek zadnja od naših žena, al onda se državni tajnik okrene prema svojoj suradnici, a on kaže koliko imamo pet, šest skladišta, sedam, a onda ona devet, devet skladišta je li dakle čak iako je od HDZ-a previše je. Ali kad smo kod HDZ-a ja bih se fokusirao na jednu temicu, dnevni tisak i tjednici pišu o tome da USKOK istražuje jesu li famozne, jesu li famozni covid testovi završili u državnim zalihama. Famozni testovi mladog lava HDZ-a Filipa Mihalića 24 godine, čovjeka moćne majke, majka mu je poznata odvjetnica koja je predsjednica uprave Upravnog vijeća Varaždinske bolnice, kažu da navodno da je vrlo imućna, prepuna različitih materijalnih bogatstava. Bit će zanimljivo jednog dana istraživati porijeklo imovine, će vrlo zanimljivo to porijeklo imovine. Otac je bivši saborski zastupnik HDZ-a i onda je čovjek, inače je pravomoćno osuđen, robijao je, robijao radi krivotvorenja novca, ima još neke prijave užasne kao i silovanje i to, al u to ne ulazimo to je samo prijava, robijao je za krivotvorenje novca istražuje ga INTERPOL i USKOK. Naša država je baš Alan Ford. Zašto? Zato istražuje ga USKOK. Zašto? Zato jer je nabavljao covid testove iz Kine pa je onda lijepo u paketiće to sve nešto pretumbao u Turskoj, pa iz Turske u Varaždin i onda je kako ga sumnjiči USKOK i dakle INTERPOL lažne covid testove dilao okolo. Zato sam rekao Alan Ford. Halo Bing koliko? I onda ovaj kaže cijena sitnica za tebe prijatelju. I onda mladac od 24 godine kupi Lamborghinia Huracana plati ga 2 milijuna 800 tisuća kuna, vozika se sa svojim 2 milijuna 800 tisuća kuna 24 godine. Danas izlaze fotografije sa kružoka, sa večera, ručkova, objeda je li sa saborskim zastupnicima HDZ-a, ja sad ne znam u kakvim su oni odnosima ovakvim i onakvim zajedno u to ne ulazim, na koncu i mi koji smo na terenu to treba bit iskren često se slikamo, građani ti prilaze svi evo da budem da se trudim bit korektan kolikogod mogu tako da nekad ne znaš s kim se sve slikaš da budeš, može slika, može zastupničke, a poslije je li ne, ali, ali vrlo je ovo zanimljivo. I sada vidimo da je od Markotićke Fran Mihaljević kupovao najviše maske od tog mladca, mladog lava je li, da su kupovali, navodno oni kažu da nisu toliko kupovali covid testove, vidjet ćemo kad završi cijela istraga. Mi imamo sedam milijuna eksperimentalne MRNA terapija, ako se to uopće može nazvat terapija smo bacili, Bogu hvala da jesmo, naš premijer plaća dodatnih šest milijuna eura MRNA koje nam dolazi ovdje. Ja bi sad vas molio evo reću vam jednu ekskluzivu, svi vi koji ste meni skakali po glavi protekle tri godine, imam sva vaša videa, za manje od mjesec dana u hrvatski Parlament doći će epidemiolozi, akademici i znanstvenici sa najvećih sveučilišta pa skoro bi rekao svijeta, ja ću ih dovest ovdje u hrvatski Parlament pa molim vas da dođete i da tamo budete tako oštri, snažni u kritici i da samo ponovite sve ono što ste meni ovdje govorili u hrvatskom parlamentu i mojim kolegama iz Kluba Mosta, a doći će vam struka, doći će vam genetičari, epidemiolozi, molekularni biolozi, akademici, par excellence, pa vas molim da se nacrtate, ja ću vam poslat pozivnicu i samo da lijepo kažete sve ono što ste ovdje skakali po glavi, posebice nama zastupnicima Kluba Mosta, budite hrabri za promjenu. Dakle, Interpol i USKOK istražuju g. Mihelića, mladog lava HDZ-a iz Varaždina, čovjeka koji se furao u Lamborghiniju, koji je krivotvorio novac i zato bio robijao, a sada je okrenuo desetke i desetke milijuna kuna na lažnim fake covid testovima i to vam je slika Hrvatske. Mi nismo zaslužili da budemo takvi, ova zemlja nije zavrijedila, ova zemlja nije zavrijedila od stoljeća svih onih koji su ginuli da bi mi imali slobodu, od Hrvatskih proljećara koji su ginuli i robijali da bi imali slobodu, od Fra Julijana Ramljaka koji je 30.g. robijao na Golom otoku, župnik iz Stankovaca jer je rekao u propovijedi na Božić tamo '46.-'47. da će propast Juga, pa je dobio dakle robije više nego što zdrav mozak može zamislit uopće kao da je ne znam što napravio, dakle do hrvatskih branitelja, a ima vas ovdje i među vladajućima i među oporbi, skidam kapu svima, koji ste se borili za ovu zemlju, krvlju je natopili i da bi danas je tako lako prodavali za pare, bez časti i ideala, bez časti i ideala, kao da smo obraz na cesti našli. Pa zar je moguće da sve ima cijenu, zar je moguće da tako neki žive da bi mater svoju vlastitu prodali za šta, za Lamborghinija? Ma šta ti sve vrijedi, kaže jedan veliki u jednoj knjizi, ako čitav svijet zadobiješ, a život svoj izgubiš, čitav svijet, a mi svi znamo i vi znate, mnogi koji su bili visoko, klanjali su im se, strahovali su od mnogih i od premijera Sanadera i od mnogih drugih strahovali, brate prođe neko vrijeme ko šlapa si, neće da te pozdravi niko na ulici „ko bi gori sad je doli“, a onda i “tko doli gori ustaje“ i prolazni su ovi životi, jako prolazni. I ajde da se vi, nemojte mi zamjerit, ljudi ne bojite, pa ono kradeš, lopina si, odrobijat ćeš, poslije ostvariš neku dobit i to, al da se mi dragog Boga ne bojimo,

I ajde da se ljudi ne bojite i da mislite isplatit će mi se, okrenuo sam milijune, desetke, u šteku mi je negdje, osigurao sam djecu, šta ti je čovječe, zar je moguće da se Boga dragog ne bojiš? Doći ćeš tamo i položit ćeš račun za sve što si radio i ja tako isto zajedno s vama. Hvala. Sad će govoriti zastupnica Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, izvolite kolegice. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice HS, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Najprije evo danas je bio taj tragični događaj, želim iskazati sućut svim obiteljima nastradalih u školi u Beogradu. Živimo u očigledno teškim i zahtjevnim vremenima i to nosi svoje posljedice, nažalost danas su bile tragične. Tema robne zalihe, uvijek kad krenemo o tome razgovarati onda sjetim se one jedne serije kad smo bili djeca „Salaš u Malom Ritu“ ko je popalio žito jel, ko je popalio kukuruz i sve ostalo, igra velikih brojki i svaki put dođe državni tajnik i onda on nama kaže skandali, afere, to je prošlost, nema toga više, gotovo je, ali onda evo i sada imao je potrebu najprije reći ova nova afera dalje od mene, nismo kupovali testove od tog mladog lava o kojem sada svi ovaj mediji pišu, a bilo je tu još mladih lavova, ona tri brata iz Pule itd., bilo je tu jako puno tih mladih koji su u koroni prepoznali priliku, gledali su „Dnevnik“, svi su tako dobra djeca, pazite oni gledaju „Dnevnik“, onda oni dobiju ideju poduzetničku, to je stvarno sjajno, evo neka nam još tako poduzetne i krasne djece. Dakle prošle godine smo mi evo svjedočili još jednoj potencijalnoj aferi, ali onda došao je taman državni tajnik ovdje u sabor i krenula je graja, 75 tisuća tona kukuruza trebalo se nabavit za potrebe robnih zaliha i gle vraga javila se samo jedna tvrtka i to tvrtka koja se uopće ne bavi trgovanjem žitaricama, tamo iz moje županije, Osječko-baranjske, veterinarska stanica, inače tretiraju komarce, štetočine, kojekakve glodavce ove mi to tako volimo, mi Slavonci, Baranjci uvijek ima neke hrane onda tu bude i tih glodavaca onda oni nama dođu pa nam donesu ono i baš oni su se jel javili na taj natječaj i sad kaže državni tajnik sve je po zakonu, je, ne može se tu ništa osporit sve što je provedeno je bilo po zakonu. Ali nagledali smo se mi u ovih 30 godina razno raznih lopovluka i afera koji su bili u skladu sa zakonom od pretvorbe pa nadalje. Jel ne bi to bila, bio bi to još jedan u nizu. I ako je nešto po zakonu naravno ne znači da je to u redu. A ja ću, još ću malo otići u prošlost jer ta prošlost nas nekako prati cijelo vrijeme. Znači sve to kod nas ide afera pa tjedan dana u medijima se to piše onda i mediji izgube interes pa dođe nova afera, a sad ja ću se vratiti na jednu aferu koja je izbila prije više od 20 godina sa robnim zalihama naravno. Manjak pšenice je tada bio u pitanju i tadašnji suvlasnik županjske Slavonije direktor tvrtke Donat i Milas preuzeo je ni manje ni više nego 2 milijuna kilograma pšenice iz robnih zaliha i nikad ju nije platio. Uzeo čovjek lijepo 2 miliona kilograma i odšetao, pa je onda on nepravomoćno osuđen '99. za navedeno, proglašen naravno krivim, na prvostupanjskom sudu dobio je 11 mjeseci uvjetno i trebao je platiti pšenicu. Stvarno kazna strašna, to su, to naši ovi sudovi jel, ovi suci što traže veće plaće, to je bilo puno jer trebao je platiti pšenicu, pa gospodin žalio županijskom sudu i onda je zamislite 21 godinu to se šetalo predmet od županijskog do općinskog, od županijskog do općinskog i i tako to u krug, da bi 2021. presuda bila odbačena. Zašto? Jer je nastupila apsolutna zastara progona. Pšenicu platio nije, nikakvu kaznu nije dobio, nastupila zastara, ujeo vuk magare što bi rekao naš narod. Ako imate dovoljno vremena, ako imate dobre odvjetnike, ako imate dovoljno novaca, živaca 2 miliona kilograma pšenice ode. Tako će vjerojatno i ova najnovija afera s ovim antigenskim testovima, to je sad će biti u medijima neko vrijeme jel, pa sad malo i taj Lamborghini pa ovo, pa ono, ali će vjerojatno i to kao i ovaj slučaj sa pšenicom od jednog suda do drugog, pa od jednog pa od drugog, pa u krug, pa vamo pa tamo i ostat će i luksuzni automobil i novac i sve ostalo, a mi svi ostali trebamo i dalje biti ovce za šišanje maminim, tatinim sinovima, sposobnim pod navodnicima direktorima, vlasnicima poduzetnicima koji vjerojatno nigdje ne bi bili poduzetnici ali eto kod nas to prolazi ovdje na brdovitom Balkanu. I onda ustvari cijelo vrijeme nas uvjeravaju pa to što je bilo sa robnim zalihama to je daleka prošlost, ali ne možemo se mi oteti dojmu da to baš i nije tako. I činjenica je da stalno nam dolaze nekakve afere, a ima tu i tih, kad je zakon velikih brojeva u pitanju, a kod robnih zaliha je uvijek zakon velikih brojeva, uvijek naravno ima onih nekih zainteresiranih koji tu vide poduzetničku priliku. Gledaju ljudi dnevnik i onda vide vijesti, mi kad vidimo epidemija kažu ostani kod kuće, mi smo kod kuće, a neki sjednu u avion odu u Kinu jel pa kupe testove, pa kupe ovo, pa kupe ono, pa zarade. ovo što mi imao sad danas na klupama ovo izvješće stvarno je vrlo skromno i ima tih, evo čak su i vladajući primijetili da ima i nekakvih netočnih i rečenica i podataka itd., tako da moglo je biti napravljeno malo, malo bolje. Ono što mi najčešće gledamo u tim izvješćima to su nabavne cijene, a ne bi bilo loše malo pogledati i ove prodajne cijene jel, kad se zanavljaju zalihe kome se prodaju te žitarice pa po kojim cijenama, kako to ide. I tu je taj zakon velikih brojeva. Pa onda i te žitarice se stalno moraju elevirat u tim silosima ovaj da ne pa taj lom, rastor, kalo itd., je li to u prihvatljivim nekakvim okvirima ili možda nije. Možda bi trebali o takvim stvarima malo povesti računa pa malo detaljnije to pogledati i tu bi se vjerojatno svašta našlo. I u principu ono što je ključno kod robnih zaliha to je da one imaju izuzetno važnu funkciju u vremenima razno raznih katastrofa, neprilika, nepogoda. Nažalost u ovih zadnjih par godina ih je bilo i više nego što je uobičajeno, dva potresa, pandemija, a sada agresija Ruske Federacije na Ukrajinu, znači sve su to situacije u kojima su robne zalihe one tu dobivaju na svojoj važnosti. Ili ima ili nema. No, ako pitate naše građane što im je prva nekakva asocijacija kada netko spomene robne zalihe vjerojatno će svi aha afere, lopovluk, pogodovanje, a trebalo bi reći sigurnost jer robne zalihe su tu da nam pruže nekakvu sigurnost u tim situacijama koje su sve samo ne normalne i uobičajene. I ja moram reći da u principu ti skandali i te malverzacije i nisu baš neka davna prošlost. Ja znam da to baš neće se sa mnom složiti državni tajnik, ali činjenica je da su nam kada smo imali potres na Banovini kontejneri prije stigli iz Turske nego iz robnih zaliha. I to je činjenica. I sad kad je bio potres u Turskoj nismo im mogli vratiti te kontejnere zato što ljudi još uvijek žive u njima, ali o tome ćemo sutra. To nije tema danas. Znači nakon tog potresa bilo je pitanje gdje su kontejneri, gdje su šatori, gdje su agregati iz robnih zaliha, a onda smo doznali da su robne zalihe povjerene čak i agroudruzi koja se bavi krčenjem drveća, čiste snijeg i kose travu i to vam je iz prošle godine, a ne iz nekih davnih dana. I zato se ne mogu oteti dojmu da ti skandali i sve ostalo nisu davna prošlost nego nažalost naša sadašnjost. Hvala lijepa na točnosti na sekundu, hvala. Gospođa Anka Mrak Taritaš Klub zastupnika Centra i GLAS-a. Izvolite.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, 2023. raspravljamo o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2021.g., to kad raspravljamo ovako za '21.-'23. to nam je dobar dobro prolazno vrijeme. Ja bih otprilike nastavila tamo gdje je kolegica Vučemilović stala, a to je tema kad je sve dobro dobro je, kad je loše onda se svi moramo pitati što su robne zalihe, kakvo je stanje s robnim zalihama, što tu je dobro, što nije dobro. Zaista postoji ona uzrečica kad se netko opeče i na hladno puše tako je i to stanje sa robnim zalihama, svaki put neka afera. Još od davnih dana pšenica, pa šećer, sjetite se rasprave koja je bila kad smo raspravljali za 2020. tad smo imali onaj nesretni kukuruz kad je ministar Filipović rekao da i bez obzira što nam je državni tajnik objašnjavao da je sve u redu, ali ipak nije odlučio se za nabavu tog kukuruza do eto imamo od tad priču o tom jednom mladom lavu, o jednom vrlo sposobnom poduzetniku koji je na vrijeme dobio pojedine informacije pa je onda covid krizu ili korona krizu iskoristio za onako jačanje kućnog budžeta i to su afere koje se uvijek vežu uz robne zalihe. Ono što bih voljela i što ću raspravljati, a to je tema što smo mi naučili do sad. Dakle, možemo biti zločesti, možemo spominjati ove afere do i vidjeti kad je što bilo i to su činjenice, činjenice da iz tih afera vidimo i sljedeće sad sam u medijima pročitala nešto što je bilo prije 13 godina, pravosuđe kaže evo sad će donijeti odluku. Dobro nam je prolazno vrijeme 13 godina, čas čas i evo odluke i onda ćemo se čuditi da nema povjerenja u pravosuđe. Ono što bih htjela malo da vidimo što smo iz ovoga naučili. Tema robnih zaliha ja sam se u stvarnosti susrela kad je bila poplava na području Cvelferije i šest naselja, kad ste imali poplavljeno područje kad na to područje, poplava je bila 17. svibnja, a tek tamo početkom srpnja ste tek odrađena deratizacija područja da tamo možete doći, kad je bilo uništeno ne samo stambeni fond nego ono što je puno važnije za poljoprivredno stanovništvo, apsolutno poljoprivredni fond zamislite poplavu koja je u svibnju i onda u srpnju vi više nemate što činiti nego uopće sa poljoprivrednim površinama, sa stočnim fondom je zaista bilo podavljene stoke pretjerano i tad sam se susrela što to znače robne zalihe i što treba napraviti i dobro se sjećam da smo imali šatore, mogli smo šatore tamo staviti, imali smo šatore. Nismo imali kontejnere, kontejnere smo dobivali od negdje drugdje odnosno imali smo vrlo malo da uopće tim ljudima omogućimo da žive. Iza toga nažalost kad bi to bio kraj nešto smo naučili ili nismo naučili i ajdemo dalje, iza tog nam se desila pandemija korone odnosno covida koji je bio usko vezan uz zdravstveni problem, ali iza toga imamo rat u Ukrajini i imamo potres. koji je bio na području grada Zagreba odnosno na području Banije odnosno Banovine jednako tako trebamo nešto naučit. Ono što trebamo naučit je sljedeće, ja se uvijek nekako vežem uz onu problematiku za koju si utvaram da nešto malo bolje znam. Kad smo imali poplavu tad su nam ovi kontejneri bili zlata vrijedni, dobili smo ona dva kontejnera iz donacije koje smo spojili i napravili zdravstvenu stanicu jel u Gunji nije bilo zdravstvene stanice odnosno bila je poplavljena do 1. kata, kad je nešto poplavljeno cijelu etažu onda ga zapravo nemate. I kontejneri su nam bili zlata vrijedi jel su nam trajali i odlučili smo da nam traju između šest mjeseci i godinu dana jer tu ljudi nisu trajno živjeli. Potres na Baniji odnosno na Banovini nas je naučio nešto drugo, da su ti kontejneri da nisu stambeni, da ne mogu bit svi stambeni i da ljudi nakon što tamo žive, provedu jednu godinu, provedu drugu godinu ne mogu dalje živjeti. I sad ja gledam strukturu strateških robnih zaliha i kaže da mobilne kućice čine 2%, da šatori čine 5% i da kontejneri čine 10% u toj vrijednosnoj strukturi strateških robnih zaliha po vrstama proizvoda. Čini mi se da bi iz ovog potresa trebali naučit sljedeće, a to je šatore uvijek trebate imati i šatori mogu biti i grijani, mogu dakle pogotovo to se je pokazalo da su oni za prvu ruku izuzetno dobri, da tamo u slučaju da vam se desi građevinsko dakle urušavanje i svega ostalog zaista vrlo brzo ih možete postaviti, oni mogu dati uslugu vezanu uz liječenje, zbrinjavanje i sve ostalo za prvu ruku iako šator nemam dileme. Ali imam dileme između mobilnih kućica i kontejnera, kontejneri su zaista, kontejneri su da sad tim kontejnerima sam s ove govornice ne znam kolko puta govorila kontejneri su inače zamišljeni da kratko traju, dakle da budu za jedan ograničeni period i kratko traju. I čini mi se da nas je ovaj potres trebao naučiti da bi svoje strateške robne zalihe zlu ne trebalo, trebalo zaista pojačati sa mobilnim kućicama. Sutra ćemo imati tu raspravu, gdje sam vidjela u onom vidim i izvješće koje je i dalje i sad novi potpredsjednik Vlade ili već stari gospodin Bačić je odlučio nabaviti 500 mobilnih kućica pa će mi bit zanimljivo ga pitati da li je to privremeno ili su to stalna rješenja. Ali zaista namjerno govorim o tome jer je to se sad pokazalo da nam je to u strateškim robnim zalihama za novo vrijeme bilo bolje nego što imamo s tim kontejnerima. Ono što ću nekako moliti je odgovor u jednom trenutku što se desilo sa ovim skladištem na području Sisačko-moslavačke županije, jer ako smo dobili već sredstva koja su iz fonda fonda EU, onda mislim da bi bilo puno bolje da smo to potrošili nego sami povećali, dakle troškove održavanja skladišta ali što i gdje. Imamo tu jednu zanimljivu situaciju koju isto zgodno bi bilo za raspraviti, a to su ove konverzije pšenice u brašno. Dakle, na nekoliko mjesta je navedeno što je značilo 2021. godini sa robnim zalihama i gdje je bila konverzija iz pšenica pšenica u brašno. Zanima me po kojim kriterijima, na koji način, zašto se tu išlo ali što je tu je. Prema tome, naravno da je izvješće relativno skromno, ali u njemu imamo one stvari koje da bi uopće mogli napraviti raspravu imamo. Ono što je važno, važno je i to mi se čini da bi trebalo biti i zaključak. Iz svakog tog izvješća, svako novo izvješće i tema robnih zaliha čini mi se da bi trebali biti korak naprijed i korak bolji da iz nečeg trebamo nešto naučiti. Ako, bilo bi najbolje da nam se nije dešavalo ništa, jer bi tad zaista situacija bila da nismo imali niti potres, niti poplavu, a o ratu u Ukrajini neću ni govoriti. Ali imali smo i stoga bi trebali nešto naučiti i bilo bi zgodno vidjeti kroz neka sljedeća izvješća. Ta izvješća je zgodno pratiti. Znate ni jedno izvješće nije kao otok, ono nije samostalno. Zgodno je gledati što je bilo godina prije i što će biti godina poslije, pa da za godinu poslije vidimo nekakve promjene ili nekakav napredak, ali živi bili pa vidjeli. Hvala lijepo.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege. Dakle, danas opet raspravljamo o nečemu o nečemu što je odavno pase, ali danas mediji bruje o nepravilnostima i suradnji države sa mladim lavovima kao što smo čuli od HDZ-a, ali o tome ćemo očito razgovarati 2025. ili 2027. vratimo se podacima iz samog izvješća. Dakle, popunjenost robnih zaliha u 2021. godini iznosila je 48%. Radi popune bilance roba strateških robnih zaliha u 2021. godini izvršena je nabava u ukupnoj vrijednosti od 44 milijuna kuna. Od toga je nabavljeno prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 19 milijuna kuna, te neprehrambenih proizvoda u vrijednosti od 24 milijuna kuna. Ukupna vrijednost robe nabavljene za potrebe intervencije sprječavanja širenja covid-19 bolesti u 2021. godini iznosila je 143. milijuna kuna. Ukupni troškovi tako intervencija u 2021. godini iznose 2 milijuna 632 tisuće 847,50 kuna, a oni se odnose na troškove prijevoza kontejnera iz općine Marija Bistrica i podmirivanje troškova trgovačkim društvima čiji su objekti mobilizirani u svrhu zbrinjavanja stanovništva temeljem naloga Ravnateljstva Civilne zaštite. Dakle, govorim o potresu 22. ožujka 2020. godine. Također izvršena je nabava roba potrebnih za sanaciju posljedica potresa u ukupnom iznosu od 75 milijuna kuna. Tu govorimo o potresu 29. prosinca 2020. godine. Dakle, ukupno je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine isporučeno roba u vrijednosti od 103 milijuna i 792 000 kuna, dakle za sanaciju posljedica i drugog katastrofalnog potresa. potresa. Što se tiče realizacija odluka Vlade Republike Hrvatske istaknuto je da je isporučena jednokratna robna pomoć Caritasu Zagrebačke nadbiskupije u protuvrijednosti od 4 i pol milijuna kuna. kuna. Radi popune bilance strateških zaliha lani su dakle nabavljane robe kao što smo čuli vrijedne 44,3 milijuna kuna, preklani zapravo govorimo o 2021. za nabavu brašna, kukuruza, tjestenine, sira u listićima, džema, mesnih doručaka, jaja u prahu, ribljih konzervi i riže utrošeno je 19,3 milijuna kuna, a gotovo 25 milijuna je išlo za nabavu 10 neprehrambenih proizvoda. Dakle, najviše se, odnosno 21 milijun kuna utrošilo za nabavku 14 višenamjenskih autocisterni za prijevoz vode. Popis roba u strateškim zalihama objavljen je na 236 lokacija. Usporedba sa stanjem u robnom knjigovodstvu pokazala je ipak inventurni manjak od 8,5 milijuna kuna i to mlijeka u prahu, šećera i vode za piće. Manjak prvih dviju roba utvrđen je već kod popisa koncem 2017., dakle tvrtka je tada u postupku bila predstečajne nagodbe i manjak se rješavao kroz tada predstečajnu nagodbu. Valjda se do sada i riješio. U izvješću stoji da je manjak vode za piće nastao zbog problema u pakiranju vode od 5 litara, manjak je namiren u siječnju 2021. što je onda utvrđeno i kontrolom. U 2021.g. nije bilo prodaje roba strateških robnih zaliha, no po meni je upitna ona žurna nabava bez javne nabave, dakle država je značajna sredstva utrošila u borbu s koronavirusom pri čemu je žurna nabava zaštitne i druge opreme i roba ipak bila izuzeta od primjene Zakona o javnoj nabavi. Vrijednost tako nabavljenih roba iznosila je čak 144 milijuna kuna, čemu treba dodati i troškove usluga prijevoza, špediterskih usluga, popravaka kontejnera od 2,3 milijuna kuna. Nabavljena roba isporučena je Ravnateljstvu Civilne zaštite, Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ ili HZJZ, dakle kako smo čuli ukupna njena vrijednost bila je 142,5 milijuna kuna. Za potrebe bolnica, trijaže i sličnih usluga na korištenju se nalaze 182 kontejnera, još 76 koristilo ih se za zbrinjavanje stanovništva u Zagrebu i Općini Marija Bistrica. Ovdje bi se moglo postaviti pitanje zašto je toliko dugo državi uopće trebalo da spomenuti kontejneri dođu na teren, sjećamo se da je to potrajalo tjednima. Za sanaciju posljedica potresa koji je pogodio Sisačko-moslavačku, te Zagrebačku i Karlovačku županiju nabavljene su robe vrijedne 76 milijuna kuna, a uz nabavljene u Sisačko-moslavačku županiju ukupno je isporučena i roba u vrijednosti od 104 milijuna kuna. Važno je istaknuti da je Ravnateljstvo za robne robne zalihe prošlu godinu odnosno 2021. zaključilo s manjkom od 15,9 milijuna kuna, no zahvaljujući viškovima iz prethodnog razdoblja u tu godinu ušlo se onda s viškom od 53 milijuna kuna. Zanimljivo je dakle održavanje vlastitih skladišta ravnateljstva, a stajalo ih je 2021. 4,8 milijuna kuna, što je 62% više u odnosu na 2020.g.. Stoga bi zapravo trebalo u budućnosti naglasak, dakle u daljnjem poslovanju, staviti na osiguranje sredstava za nabavu roba i na daljinu, dakle modernizaciju vlastitih skladišnih prostora i slično, dakle o tom pitanju nema puno toga za pročitati u samom izvješću. A podsjetimo, dakle strateške se zalihe stvaraju kako bi se zajamčila osnovna opskrba stanovništva u slučaju rata ili velikih prirodnih ili tehnoloških nepogoda i katastrofa i one bi zapravo trebale osigurati osnovnu opskrbu i to 50-tak tisuća građana na razdoblje od 15 do 60 dana. To će zapravo reći da mi nismo dostatni za neki duži period odnosno nemamo dovoljno raspršenih, nazovimo to tako, raspršenih robnih zaliha, dakle smatram da ih treba biti za puno duži period, osobito što se tiče prehrane i da budu locirane odnosno raspršene na više mjesta ako dolazi ne daj Bože do nečega ozbiljnijeg, a svjedočimo da su prilike u kojima živimo prilično riskantne onda je bolje da su te zalihe locirane na puno različitih mjesta. Možda nije sadržaj ovog izvješća priča spornih testova odnosno koliko je tih spornih testova naručeno u 2021. od 24-godišnjeg Filipa Mihalića iz Varaždina, dakle sina bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a Anđelka Mihalića kojeg policija i USKOK već mjesecima istražuju zbog sumnjivih milijunskih poslova s navodno krivotvorenim testovima na koronu, no dok izvješća za 2022. dođe na dnevni red u javnom prostoru će se zapravo zaboraviti kako se kod nas radi, a sumnja se da je tijekom 2022. Mihalić uz pomoć svojih turskih veza pokrenuo vlastitu proizvodnju gotovo identičnih testova na kojima doduše stoji oznaka kineske firme i to sve u jednoj istambulskoj tvornici i to cijelog sadržaja Bosonovog pakiranja osim štapića za testiranje koje su morali nabavljati odvojeno od druge kineske firme, dakle od Mihalićeve firme testove su nabavljali i bolnice i domovi zdravlja i Zavodi za javno zdravstvo, pa i Ravnateljstvo za robne zalihe. Prihodi njegove tvrtke bili su gotovo nikakvi do 2020. kad je Hrvatsku i cijeli svijet zahvatila pandemija koronavirusa, tu godinu Mihalićeva tvrtka završava sa 442 tisuće eura prihoda, a slijedeću s čak 3,47 milijuna eura prihoda, 2020. imali su samo jednu osobu zaposlenu, sada imaju čak dvije. Dakle poslovi 24-godišnjeg Filipa Mihalića, sina bivšeg zastupnika, već su mjesecima predmet istrage koju provode USKOK i policija, dakle definitivno Mihalić se obogatio sa svojom firmom i svim onim milijunskim poslovima s državom. Zanimljivo je i da ju je, da je tu tvrtku Filip Mihalić osnovao s 18.g. i tada se bavila prodajom odjeće, ali evo mladi poduzetnik nakon početka pandemije koronavirusa vidio je svoju priliku u suradnji s državom, što je sramotno. Zahvaljujem. Gospodin Zvane Brumnić, Klub zastupnika Socijaldemokrati, izvolite. (Nezavisni)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovani kolegice i kolege. Prvo mi je iznimno žao što ovdje nema g. Tušeka koji je pohvalio ovo izvješća i rekao kako je na njegovom odboru to bilo pozdravljeno kao odlično izvješće, da u tom izvješću se vide svi podaci i da takva izvješća treba primati i dalje. Ja moram priznati ovo izvješće pokazuje nešto. Pokazuje kolege su govorile ovdje o općenitim brojevima, vjerojatno se nikome nije dalo točno ići pogledati šta stoji iza svih ovih brojeva, sitno su natipkani, ali recimo šta stoji iza ovih brojeva. Stoji recimo da tjestenina koju su robne zalihe nabavile košta 123 kune po kilogramu. Ja sam otišao dole Spar ispod kuće, išao sam pogledati koliko košta najskuplja tjestenina. Najskuplja tjestenina vam je nekakvih 4,5 eura za pola kile, znači 9 eura kila posebno pakirana, mašnica, proizvedena od nekakvog čudnog brašna, ali evo toliko košta najskuplja tjestenina koju sam ja pronašao u Gradu Zagrebu. Robne zalihe su nabavile po 123 kuna i 75 lipa. lipa. Onda nakon toga imate sir u listićima, znate to vam je onaj sir onako pakiran ko za tost, 80 kuna po kili. znate pošto vam je sad u dućanu taj sir po kili 65-70 kuna. Onda imate nekakve CSO pakete to su oni gdje bi trebali preživjeti cijeli dan 60 kuna po kili, 60 kuna po komadu što čak možda i nije previše. I onda dolazi meni najzanimljiviji podatak, a to je džem miješani 4.500 kuna po kilogramu. Molim vas od kojeg voća miješanog ste radili džem da košta 4.500 kuna po kilogramu. Evo ovako piše 898 tisuća kuna za 200 kilograma. To je u ovim podacima koje je kolegica prije mene govorila prehrambeni, neprehrambeni proizvodi itd. šta je potrošeno. A onda idemo malo dalje, ali neprehrambeni proizvodi i ako izuzmemo ove višenamjenske autocisterne za prijevoz vode po milion i pol kuna što je 200 tisuća eura, pod brojem 3 imate baterijski sjekač. Znate šta vam je to, to su vam ona škare u koju stavite akumulatorčić mali onda možete sjeći masline, možete sjeći voćke ili ako su najbolje i najkvalitetnije škare onda služe u pravilu sa sječu lima. Ja otišao jučer na Internet potražio najskuplje i našao najskuplje. Znate koliko koštaju? 4,5 tisuće eura, najskuplje 4,5 tisuće eura s PVD-om, a mi smo nabavili po komadu 13.400 eura.

To je ono što iz ovog izvješća možete vidjeti. Nakon toga odite na stranicu 16 i na toj istoj stranici 16 pogledate pošto su isti ovi proizvodi prodani odnosno razduženi. Ja se u potpunosti mogu složiti sa time što je državni tajnik rekao da pošto ste unijeli u robne zalihe poto iznosite, ali onda zamislite ako su ovo rezerve nabavljene daleko ranije, onda su vjerojatno i bile nešto niže cijene, a cijene koje se nalaze po kojima su razdužene su de facto upola manje od ovih cijena po kojoj su nabavljeni. Zašto sam rekao da se radi o 2021.? Zato što tada nije bilo ove famozne inflacije pa nije bilo ovog rasta cijena, nismo još ušli u Europu, pa svi ovi brojevi nekako ne bi trebali biti ovakvi. Ali što još možete vidjeti iz ovog izvješća? Kad je bilo ono prošlo izvješće državni tajnik će se prisjetit o čemu sam tada govorio. Tada sam govorio o jednom avionu koji je doletio iz Kine i koji je tada koštao 6 puta više nego isti takav avion da ga iznajmite putnički. I tada mi je jedan član odbora, tada sam bio član Odbora za gospodarstvo koji se bavio zrakoplovstvom između ostaloga rekao kao to nije točno što sam ja tamo rekao, pa je išao provjeravati, pa došao do zaključka da nije baš krivo to što sam ja rekao, ali da su okolnosti takve da smo to trebali platiti i tada je državni tajnik to ovdje i objašnjavao da je to bilo vrijeme kada avioni nisu letili. A ja vas ovdje pitam, tjestenina po 123 kune, džem po 4.500 kuna, možemo dalje razgovarati da nabavljamo kontejnere stambene kao što je rekla kolegica Anka Mrak Taritaš i onda ispadne da cijene po kojima ih ovdje nabavljamo su praktički identične cijenama po kojima možete sutra nazvati i mene strašno zanima jel to s PDV-om, bez PDV-a kad se radi o robnim zalihama jer kad se radi o nafti onda nafta se vodi nutra bez trošarina i bez svih troškova, pa je onda cijena dizela koji smo nabavili bila 3,7 3,7 kuna i po isto toliko smo ga prodali te 2021. kad je cijena na tržištu bila nebu pod oblake. Netko je imao malo sreće da ga u tom trenutku kupi. To se vidi iz ovoga. Zato je ovo izvješće dobro, ja moram priznati ako su godinu dana štelali pa podaci izgledaju ovako što bi bilo da ih nisu štelali, što bi bilo da Vlada ovo nije pregledala, šta bismo onda tek pročitali unutra i cijela ova priča, ja se namjerno nisam htio dotaknuti ovog covida, Mihalića, maski, sve državne institucije su se dosada kolko sam ja shvatio očitovale da sa tim njegovim covid testovima nisu imali ništa, nitko ih nije kupio, on ih je uvezao i napravio i napravio je 40 milijuna posla s njima. sad mene zanima onda kome ih je prodao ako ih nije prodao državi, a država je praktički bila jedini korisnik toga? Nitko drugi nije bio korisnik, ja ne znam da je netko od nas nabavljao od veledrogerija sebi testove, kupili smo ih ili u ljekarni i u pravilu te ljekarne nabavljaju od renomiranih odnosno u početku su dobijali od države. Dobili bismo ih kod doktora ili možda tu u saboru kad smo se trebali testirat, pa nije to valjda netko donosio onako u torbici, to je država nabavljala. Ministar je ovdje s ove govornice objašnjavao kolko košta, ja se moram priznat sjećam da je govorio o nekakvih 8 kuna, ovdje vidim da je cijena nekakvih 12-13, ali dobro. Znači nije nitko privatno kupovao, kupio za 40 milijuna testova, država ih je kupila, samo je pitanje kroz koji kanal ih je kupila, a platili su ih svi građani i to lažnih testova, znači testova koji nisu detektirali koronu. E to vam govori Izvješće o strateškim robnim zalihama, a sad ću reć na kraju ono što je logički trebalo reć na početku, koja je funkcija tih strateških robnih zaliha, da služe u trenutku kada su najpotrebnije. Znate šta je u ovoj državi najčešće slučaj? Da sve imamo dok nam ne treba, a kad nam zatreba onda tog začudo nema, evo hvala lijepo. Hvala. Gospodin Goran Ivanović ispred Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, uvaženi državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Bit ću vrlo kratak, neću potrošiti 10 minuta u ime kluba stanju i izvješću zaliha robnih rezervi za 2021. se pretvorila u nešto sasvim drugo. Ovo je politička arena, pa ne zamjeram nikome da govori, ali ne volim kad se prejudicira i kada se krimen stavlja na nešto što nema veze niti sa ovim izvješćem, niti sa onim što će se možda dogoditi kad se provede neka istraga. Slažem se sa uvaženim zastupnikom Brumnićem, ovdje je očito došlo do pogreške što su kilogrami, a što su tone i mislim da to je greška jel sigurno nije 10 tisuća kilograma tjestenine milijun i 234 tisuće, radi se o 100 tisuća kilograma onda u tom slučaju i to bi bilo 12,3 kune po kilogramu i mislim da to je greška koja se dogodila, a u biti se nije trebala dogoditi jel šalje jednu poruku koja se onda može iščitati na, na ovakav, na Da i tu se slažem, ima još nekoliko stvari koje možda nisu dorečene, možda nismo dobili iste, iste materijale, pa se razlikuju naše brojke u odnosu na ove koje su, koje su mislim da ne treba od ovoga praviti nešto što to, što to nije jel evo i uvaženi državni tajnik i gospođa su rekli da je greška u odnosu da li su, il je 100 tisuća kilograma što bi bilo prevedeno u tone. Da, u ovoj raspravi koja se vodila ovdje nekako mi se čini da želimo podcijeniti ono što robne rezerve znače za RH odnosno za svaku zemlju koja priprema svoje resurse u slučaju da dođe do određenih katastrofa, a u Hrvatskoj smo nažalost u zadnje 3.g. svjedočili nečemu što se je dogodilo i ovdje u Zagrebu, ali također se dogodilo naravno i na području Sisačke Sisačke županije i tu se vidjelo da upravljanje sa robnim zalihama i da su robne zalihe itekako strateško planiranje za svaku ozbiljnu zemlju. Čuli smo ne samo iz ovog izvješća nego iz izvješća koje smo slušali i prošle i pretprošle godine da je Vlada RH itekako uložila više novca i i po pitanju robnih zaliha i ozbiljnije se uhvatila ovog strateškog planiranja da bi ono kad dođe do nečega bilo barem u tih prvih 30-tak dana dostatno za opslužiti broj ljudi, a otprilike se računa negdje oko 50-tak tisuća ljudi. Ono što mislim da će bitno doprinjeti tome da robne zalihe i one robe koje trebaju biti, a vidjeli smo iz izvješća da je to 14 roba široke potrošnje koje su, čine 95% robnih zaliha, su naravno i kapaciteti koje ćemo imati po svojim regionalnim distributivnim centrima. Jedan od takvih je napravljen i u Osijeku za skladištenje voća i povrća i sigurno može kao što i današnji silosi djelomično čuvaju žito za potrebe robnih zaliha, mislim da je i to vrlo, vrlo bitna stvar koja će se dogoditi. Klub HDZ-a će prihvatiti ovo izvješće uz ovu opasku da ovdje stvarno može doći do da ljudi budu zbunjeni kada su u pitanju cijene. Ja ne bi volio da se to zloupotrijebi, ovo je nomotehnička greška koja se vjerojatno vjerojatno dogodila i možda ne šalje tu najbolju poruku. Ali evo i ja sam siguran da će i državni tajnik Milatić još uzeti riječ i još malo pojasniti ove detalje oko ovoga. Neću dužiti puno. I ja ću evo u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice koji danas u dvorani Vatroslava Lisinskog obilježava 25 godina od smrti ratnog ministra Gojka Gojka Šuška, pa evo zato nema ovdje zastupnika Hrvatske demokratske zajednice koji su na tom obilježavanju koje počinje u 18,00 sati. Hvala lijepo. I vama. Gospođa Benčić pretpostavljam prvo da, a onda gospođa Kekin ispred Možemo. Izvolite. Zahvaljujem se. Poštovane kolegice i kolege, znači robne zalihe i stanje robnih zaliha ključna za pokrivanje onih slučajeva koje kad planirate projekte, programe ili bilo šta nazivamo ono situacije sa niskom vjerojatnošću da će se dogoditi, ali velikim impaktom kad se dogode. I ove izvještajne godine o kojima raspravljamo o stanju robnih zaliha 2020. i 2021. bile su upravo te godine. Bile su to godine kada se realizirao rizik za koji smo svi uvijek pretpostavljamo da je mala vjerojatnost da će se dogoditi, ali kada se dogodio imao je ogroman, ogroman impakt. Također, to su bile godine kada je stanje robnih zaliha postala ključna društvena i politička tema. Na žalost naravno zbog dvaju potresa u 2020. godini, ali i covid krize tokom 2020. i 2021. Na Na žalost ne samo zbog tih prirodnih nepogoda, nego i onih političkih nepogoda kojima smo svakodnevno izloženi, pa tako ni te krizne godine i krizne nabave nisu bile lišene afera i propusta. Sjećamo se tako da se 2020. godine ustanovilo da država nije imala dovoljan broj šatora, mobilnih kućica za slučajeve većih katastrofa, da smo hranu morali osiguravati iz donacija građana onih prvih dana na Baniji. Sjećam se isto tako koliko je ugostitelja me konkretno zvalo kako su se organizirali povezali ne bi li dostavili i pripremali kuhane obroke ljudima na Baniji nakon potresa. Međutim, ni to nije predstavljalo naučenu lekciju, jer vidimo da ni tokom 2021. nismo imali situaciju nabavke dovoljnog broja privremenih smještajnih jedinica da zamijenimo njima one koje su nam donirale druge zemlje, pa smo tako došli u zaista nemilu situaciju da za vrijeme potresa u Turskoj jedan veliki broj smještajnih jedinica koje su nam nesebično donirali je bio kod nas, a mi ih nismo bili u stanju vratiti, jer ih nismo nadomjestili svojima u vlasništvu države. Međutim, osim tih sporadičnih političkih katastrofa koje nam se svako malo događaju, mi smo ovdje kao klub Možemo pokušali utjecati na zakonski okvir kojim se reguliraju robne zalihe i tako smo tokom saborske rasprave istaknuli da je u zakonu ostalo nejasno kako se točno, primjerice biraju članovi Ravnateljstva za robne zalihe, koji su kriteriji za članstvo u Ravnateljstvu osim onog poznatog da imaš određenu stranačku iskaznicu, te isto tako mada je propisano da robnim zalihama upravlja Vlada, a sve poslove vezane uz poslove robne zalihe Ravnateljstvo zanimalo nas je dakle tko koliko članova bira, koji su kriteriji za izbor tih članova, tko ih bira itd., koliko im traje mandat ništa od toga još dan danas ne znamo. Pa onda nije niti čudno, nije niti čudno da ono što u javnost o robnim zalihama izlazi van jesu afere o kojima će nešto više reći moja kolegica Kekin. su robne zalihe, da se robne zalihe još dan danas nedovoljno naslanjaju na sustav Civilne zaštite i u tom smislu smatramo da bi bilo kvalitetnije robnim zalihama upravljati uz uz pomoć skladišta i resursa Civilne zaštite umjesto da se skladištenje outsorsa pa onda kao i kod svakog outsorsanja dolazi do afera koje na kraju imaju obilježja političke korupcije, a da ne govorimo i različitih skandala. Također, ne treba isključiti mogućnost bolje suradnje sa proizvođačima hrane, proizvođačima higijenskih potrošnih materijala itd. Također zalagali smo se i podcrtat ću to da u robnim zalihama posebno mjesto imaju higijenske potrepštine za žene. Tražili smo da to i specifično se regulira, dakle zakonom jer su to esencijalne potrebe koje u ovakvim kriznim situacijama robne zalihe moraju biti u mogućnosti u potpunosti nadomjestiti minimalno za onih 30 dana kada pokrivamo, dakle potrebe stanovništva nakon katastrofe. Hvala vam. Ja ću nastaviti sa balavim milijunašem kako ga je nazvao sjajan novinar Denis Mahmutović koji je razotkrio golemu aferu koja naravno uključuje gomilu HDZ-ovaca i koji sada svi redom ubrzano peru ruke i koja se dakako može povezati sa našom današnjom temom. Radi se naravno, svi ste čuli za njega. Neki ovdje koji nisu tu, nego su u Lisinskom, a možda je tamo i mali Filip Mihalić, jer i on je član HDZ-a ili njegov otac koji je i utemeljitelj HDZ-a, neki od vas su i prijatelji s njim. Dakle, radi se o Filipu Mihaliću. Njegov otac je velim utemeljitelj, njegova majka predsjednica Upravnog vijeća Opće bolnice Varaždin, fina HDZ-ovska obitelj izraženih poduzetničkih ambicija. Sve je uložila u tog svog malog o kojem se svojedobno pisalo u pojedinim medijima valjda po narudžbi, jer drugog smislenog razloga nema. Pisalo se o njemu kao novom Mati Rimcu jer je dilao nekakve kabanice iz Kine. Taj posao nije išao baš sjajno, mali je bio željan para, pa se okrenuo lukrativnijim biznisima. Jedno vrijeme je krivotvorio novčanice. Doslovno je preko darkneta kupovao novčanice, doslovno. Za to je uhvaćen i osuđen na godinu dana zatvora, no istoga je ipak pošteđen jer je mamino i tatino zlato u tom času još bilo maloljetno. Nakon toga Filip HDZ-ovac biva uhvaćen u vožnji u pijanom stanju, gubi vozačku što ga ne sprječava da ponovno vozi bez nje, da pritom bježi policiji ponovno pijan. U međuvremenu zaradio je i neke kaznene prijave za prijetnje i silovanje. Istodobno njegova firma u to vrijeme ne ostvaruje doslovno nikakvu dobit naš mladi HDZ-ovac jakog poduzetničkog nerva dosjetio se jadu i odlučio uhvatiti trenutak, trenutak je pandemijski pa je sukladno tome preko svoje firme počeo uvoziti testove za Covid. Prvo je uvozio licencirane testove valjda 72 komada koliko je trebalo da se to provjeri, a onda je počeo fake proizvoditi testove u Kini jer to nije bilo dovoljno inače lukrativno da si kupi Lamboghinia kojeg si je fakat jako želio. Dakle, testove je radio u Turskoj, prepakiravao i dilao na naše tržište. O svemu svjedoče studenti koji su za njega radili. Kažu ovako, upute su bile otvori test, izbaci upute, ubaci strane upute, zatvori test, mijenjali smo jezika s nekog jezika s uputstvima koja su bila na španjolskom, portugalskom i nekom slavenskom jeziku. Ako zamislite bilo koju filmsku scenu u kojoj prikazuju kineski sweatshop tako je to izgledalo. Jednom su održali natjecanje u kojem smo se podijelili u ekipe, ekipa koja je imala najviše tih složenih testova dobila je separe i tri boce po izboru u Ritzu u Zagrebu. Službeno je potvrđeno da je Miheliću zabranjen uvoz jedne pošiljke jer nije imao odgovarajuće dokumente. Također naravno po regulaciji ni jedan jedini Covid test koji je bio otvaran ili na kojem se mijenjao i jedno slovo i jedan najmanji detalj nije smio biti pušten u promet. No, nažalost još uvijek nije odgovoreno na pitanja je li ijedna inspekcija nakon te zabrane izvršila ikakav nadzor nad njegovom firmom. Nije odgovoreno ni otkuda je ta pošiljka bila upućena gdje je zaustavljena o kojoj se količini testova radilo. Nije rečeno ni jesu li tijekom posljednjih godina od kad je ta firma tako intenzivno poslovala i bogatila se izvršena ikakva inspekcija nad tom tvrtkom i da li se ikom upalio nekakav alarm nakon te zabrane. Nije rečeno ni ništa od tih pitanja. Očito da se nitko ta pitanja nije zapitao jer sve navedeno, dakle činjenica da se radi o firmi s nikakvom dobiti, da ju vodi klinac koji je osuđen za krivotvorenje love, da ju vodi klinac koji je više puta vozio u pijanom stanju i pritom bježao policiji, sve navedeno nije spriječilo državu da sklopi s njim unosne poslove. Istodobno sad svi peru ruke. Ministarstvo zdravstva tvrdi da nema pojma o ničemu iako je novac isplaćivan preko njih. Ravnateljstvo civilne zaštite objašnjava da Stožer civilne zaštite i ravnateljstvo samo upućuju zahtjev Ministarstvu gospodarstva odnosno Ravnateljstvu za robne zalihe, a da oni dalje nabavljaju opremu i testove. Ministarstvo gospodarstva kaže kako Ravnateljstvo za robne zalihe je nabavljalo brze antigenske testove temeljem odluke Vlade, ali da ništa od toga nije uključivala tvrtku mladog Mihalića. No, Ravnateljstvo za robne zalihe pritom propušta reći, a to se vrlo jasno vidi na stranicama samoga ministarstva da je tijekom pandemije nabavljena ogromna, milijunska količina testova od dobavljača po imenu Kefo d.o.o., Kefo je testove nabavljao od Mihalića i Kefo je u 2021. i ne samo u 2021. nego i u 2020. dobio po skoro 6 milijuna eura od poslovanja s državom, a nabavljao je testove od tog mladog gospodina i vi biste me sad uvjeravali u individualnu odgovornost, kriminal ima ime i prezime, gospodin još šeće slobodan, njegov otac također, vjerojatno su u Lisinskom, jabuka ne pada daleko od stabla, a uspjeh Filipa Mihelića,

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Naravno povrijeđen je Članak 238., uvažena zastupnica Kekin koja se evo sad odnekuda pojavila, nije je bilo cijeli dan ovdje, ali to je njen problem je može govoriti što god hoće, ali vrijeđati ljude na ovaj način na koji je ona vrijeđala ljude, a prije svega istinske HDZ-ovce koji danas obilježavaju 25 godina od smrti ratnog ministra obrane Gojka Šuška je ispod svake razine pa čak i njene. Da, bila je replika, ide opomena. Gospođa Vučemilović, pojedinačna rasprava, prava pojedinačna rasprava. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, ravnateljica nam se isto pridružila, pozdrav i vama suradnici, kolegice i kolege zastupnici ajmo se vratiti malo na ovo izvješće i što smo dosada čuli. Pobrkane mjere kilogrami i tone nije mala razlika jel tisuću ili jedan pa dobro 3 nule vamo tamo nije to baš nešto. A onda su i pobrkane cijene naravno pa se donose zaključci koji eto ne stoje, ali stoje u izvješću. Znači relevantni su. Ja se moram nakon toga zapitati, a kako vi radite inventuru onda jel ako u izvješću koje ide na plenarnu sjednicu Hrvatskog sabora pobrkate mjere, o čemu mi uopće raspravljamo danas? Tko vodi uopće brigu o tim robnim zalihama, jel znaju ti ljudi ono kilo jel koliko je kilogram, koliko je ovo, mislim te mjere i to. Je li netko pregledao to izvješće nego što je došlo ili evo ga napravili smo ga daj ga zastupnicima. Pa mislim kako vam nije neugodno? Ja stvarno ne znam kako vam nije neugodno u Hrvatski sabor poslati izvješće u kojem ste pobrkali mjerne jedinice. to djeca u osnovnoj školi rade. Jer mi danas raspravljamo o Izvješću o robnim zalihama. Znači to je posao od najvećeg državnog interesa. One se koriste u ratnom stanju, u vrijeme velikih prirodnih nepogoda, u vrijeme neposredne ugroženosti, a to pišu ljudi koji ne znaju razliku između kilograma i tone, koji pobrkali su mjerne jedinice, kako vam nije neugodno to uopće poslati u Hrvatski sabor, evo to je moje pitanje broj jedan. Broj dva, hajdemo samo pogledati što je sve Vlada na sjednici 9. ožujka prošle godine nakon agresije Ruske Federacije na Ukrajinu navela što treba zanoviti u robnim zalihama, pšenica, kukuruz, ječam, pa onda izvanredna nabava, svinjsko i pureće meso, jaja, ulje itd., ima li išta u tim robnim zalihama? Kad pogledate to je, pa ono dobar jedan špeceraj, onako kad kreneš subotom. Moramo se stvarno zapitat kad vidimo taj spisak, kad vidimo sad ovo da tu imamo pobrkane mjerne jedinice, pa cijene, pa sve nešto, ništa s ničim, kako se upravlja robnim zalihama? I kaže državni tajnik afere su prošlost, sad mi bi vama to trebali ovako na riječ vjerovat, al nekako mi baš vam ne vjerujemo i ja stvarno nakon svega što smo mi u ovih zadnjih par godina vidjeli i ja stvarno i čitam ta izvješća i uvijek se volim pripremiti za raspravu, ne volim pričat napamet i u principu stvarno se moramo nekako zapitati, pa ja, evo kao katolkinja, kao kršćanska ja se moram pomolit da ne bude elementarnih nepogoda jer bez obzira na sve vaše izjave, na izjave svih dužnosnika iz nadležnog ministarstva, meni ovo ne ulijeva previše sigurnosti. A ako tome još dodam sve ono što se događalo u ovih par godina, znači pogodile su nas stvarno velike nevolje, pandemija, potres, mislim stvarno u zadnjih par godina su robne zalihe bile na testu i kad sve to pogledam, kad pogledamo ovo stvarno se trebamo pomolit da nam se više ništa od toga ne dogodi jer ovo što je nama došlo ne ulijeva previše sigurnosti i to je činjenica. Također i način na koji je ovo sastavljeno ne ulijeva previše sigurnosti. Tako da, a ovo glede tog mladog lava, a vidjet ćemo, svi se sad ograđuju, niko s njim nije razvio neku imovinu, on je to prodao, pa sad sve izađe na vidjelo prije ili kasnije, ne želim špekulirati, izaći će i ovo, saznat ćemo mi kome je on prodao te krivotvorene testove

Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana kolegice Vučemilović, u vrijeme covid krize razumljivo je da je zapravo Ravnateljstvo za robne zalihe na neki način derogiralo odredbe Zakona o javnoj nabavi ili ih uopće nije niti primjenjivalo kod nabave zaštitne opreme i slično, ali u svibnju prošle godine svjedočili smo tome da je Ravnateljstvo za robne zalihe po ubrzanom postupku nabavilo čak 4 milijuna litara suncokretova jestivog ulja i to po 16 kuna za litru u vrijednosti od 63 milijuna kuna, dakle to je zapravo bila tržišna cijena, po toj cijeni ste mogli kupiti i nabaviti ulje u bilo kojem tržnom centru, pa vas ja sad pitam troše li u ravnateljstvu racionalno sredstva građana RH ili se ponašamo kao pijani milijarderi? suverenisti)** Hvala lijepa kolegice Vukovac. Ja mogu shvatiti da te nekakve situacije i rata i pandemije i potresa dignu jednu razinu neizvjesnosti, stresa itd. jel, ali ro… i to se dogodilo u principu kada je krenula jel agresija Ruske Federacije na Ukrajinu, znamo da Ukrajina proizvodi jako puno uljarica, al Hrvatska ima dovoljno uljarica, nije baš bilo neke prevelike potrebe ići u to, tim više što je tada cijena ulja uistinu otišla jako gore, to se sve kupilo ako se ne varam od jedne tvrtke iz moje županije i činjenica je evo da sam ja jučer kupila litru ulja za 12 kuna jel, tako da moram se složiti s vama da se treba racionalnije postupati. **Radin, Furio Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana kolegice Vučemilović, ne mogu se, a ne referirati na onaj vaš dio rasprave dakle o ovom izvješću. Svako izvješće gledamo formu i gledamo sadržaj. Izvješća imam osjećaj da kad se dostavljaju u ovaj sabor da elementarno što bi trebalo napravit trebalo bi ih pročitat, dakle onaj koji je s izvješćem išao prema Vladi pročitat jer ona ne dođu na Vladu samo tako, ona prođu i matičan, matični odbor, dakle ispadne da je to materijal koji se je spakirao, poslao i nije bio adekvatno ni elementarno pročitan. I onda kad saborski zastupnici koji kad se, kao što ste vi rekli, vi se pripremite za raspravu, pročitate, ustanovite elementarne dakle nekoliko grešaka i od vladajućih i kolega Ivanović je ukazao na nekoliko grešaka, onda se, onda se pitate o vjeri u ravnateljstvo.

suverenisti)** Hvala lijepa kolegice Mrak-Taritaš. Ja vam to možda gledam malo profesorski znate pa nekako djecu učimo od osnovne, preko srednje škole, preko fakulteta, uvijek treba ispoštivati formu i sadržaj, ovo što ste i vi rekli jel. Kad se pišu seminari na fakultetu onda je propisana forma ne znam fond je toliki, prored 1,5, margine, znači ti to moraš formativno napisati onako i cijela ocjena ustvari je forma, sadržaj i prezentacija, svaki dio nosi jedan dio te ocjene, tako i ovdje, kako će vam proći izvješće, ako ste već na formi pali pa onda i sadržaj i onda kako da mi to ne možemo to podržati, niste zadovoljiti neke elementarne postavke koje mora svaki student na prvoj godini fakulteta za seminar zadovoljiti.

i znala je da je najjednostavnije to ni čitati nego poslati jer ovdje ima 77 ruku koje će to usvojiti šta god pisalo i to je ključni problem ove zemlje. Ništa drugo. Nego indolencija onih koji rade, jer oni su znali od koga su nabavljali testove, oni su znali od koga su nabavljali škare, škare, oni su znali od koga su nabavljali tjesteninu, zato je bilo potpuno nebitno što piše u ovim brojevima, a da su fulali za tonažu, onda bi to bilo 0,12 lipa, pa nije to ni točno. suverenisti)** Hvala kolega Brumniću. Činjenica je da nas ima ovdje koliko nas ima, 3, 7, 8 mi raspravljamo o ovome, smatramo da je to bitno, dobro da nas održava i ovo što je rekao kolega Ivanović za ratnog ministra Gojka Šuška, znači ima i drugih stvari, shvaćam da ljudi imaju obaveza, ne želim stvarno nikoga prozivati, ali činjenica je i da ima nas koji čitamo. Eto, li, ovo što nam dođe, vidimo neke nelogičnosti, pitamo, postavljamo pitanja, tražimo odgovore, pokušavamo raditi svoj posao saborskih zastupnika, najbolje što znamo, e sad, je li to netko drugi negdje čitao, je, nije, ne znam, ali da ima nepravilnosti, da to nije napravljeno kako valja, to stoji i to je evidentno. **Radin, Zahvaljujem. Državni tajnik je naveo da su po njemu, afere prošlost. Ja smatram da nisu, da ga stvarnost tu demantira, korupcijske afere vezane za robne zalihe su nažalost kontinuitet, a kontrolna tijela su sve slabija da prate što se zapravo dešava pa me zato i iznenadila reakcija zastupnika iz redova HDZ-a koji eto, smatra da su povrijeđeni svi istinski HDZ-ovci kada su kolegice iz drugih stranaka ukazivali na sve te silne afere, pa tako i ovu posljednju, mladog HDZ-ovog lava koji je putem trgovačkog društvo Kefo d.o.o. napravio ovako veliku štetu i sad kad bih ja rekla da takve treba zakefati onda bi HDZ rekao da mrzim HDZ i da mrzim HDZ-ovu državu. Pa mrzim korupciju koju generiraju bez da im nadležna tijela na vrijeme mogu .../Upadica: suverenisti)** Hvala lijepa kolegice Orešković. Ja sam osoba koja ne voli generalizirati, znači to nije nekako ono što ja mislim, živim i svugdje ima kukolja, treba ga čistiti i to je ono kako ja gledam na sve to skupa. No, činjenica je da evo, ja sam iznijela i jedan primjer znači vezano za ovu pšenicu od prije 20 godina, zašto sam ga navela. ta afera je od prije 20 godina, ali treba vidjeti kako je ona završila. Mi vrlo često imamo afere, ali mi ne znamo kako nešto završi. Znači otišlo je sve u zastaru, nit je platio pšenicu nit je išao u zatvor, nije odgovarao apsolutno nikako, a to je rak rana našeg društva, to je to pravosuđe, evo, kolegica Mrak-Taritaš je također, navela jedan primjer, 13 godina, kakvi su to sudovi, kakva je to pravda? Nikakva. Hvala lijepa. Nemate više replika i sada je na redu g. državni tajnik Ivo Milatić u ime predlagatelja. Izvolite. **Milatić, Ivo** Hvala g. ja se ispričavam u ime ljudi koji su očito omaškom ove količine upisali, vjerojatno je njihov fokus i koncentracija bio na ciframa kad je u pitanju kune, što jasno nije ovaj, dobro da se dogodilo i žao mi je, samo evo, žao mi je da i gđa potpredsjednica Odbora za gospodarstvo i gđa članica Odbora za gospodarstvo nisu to vidjeli na sjednici Odbora za gospodarstvo i ispravili nas, ali mi smo trebali vidjeti, to apsolutno na našoj strani je krivnja. Znači radi se o 100 tisuća kilograma tjestenine i znači da je to 12,0 nešto s PDV-om, s PDV-om, sve je kod nas s PDV-om i radi se o 20 tisuća kilograma džema jer apsolutno ste u pravu g. Brumnić da ne može biti džem toliko koliko ste ga sračunali iz ovih podataka koji su tu. to smo čak sad i provjerili u oglasniku javne nabave koji je javno dostupan da je to ta cijena i da su to te količine jer smo sve, jasno objavili kako smo nabavili. Znači to je što se toga tiče i tu se ja jednostavno moram ispričati i zamoliti da se ovo da se ovo ovaj ispravi što se tiče opservacije koju je g. uvaženi zastupnik Miletić rekao da ovaj, ne znam koliko ovaj skladišta, sam prije skoro 6 godina bio ravnatelj, mogao bih nabrojiti imenom i prezimenom, a zakon mi ne dozvoljava da ih nabrojim imenom i prezimenom dok sam ih zbrojio u glavi, došli smo u problem je li 7 ili 9, 9 je. Jedan u osječkoj županiji, jedan u požeškoj, dva u Zagrebačkoj, dva u Sisačko-moslavačkoj, jedan u Primorsko-goranskoj, jedna u splitskoj, ja mislim da sam dobro rekao. Sad, ovaj, što se tiče svega ovog, ja bi tu stvarno molio da ne koristimo tako te teške riječi i stalno smo ono na tim aferama jer to nije točno, to nisu tako, takvo stanje koje se prikazuje, opet se vraćam na situaciju i kad je bio potres, nije točno da nismo imali kontejnera, imali smo al nažalost bili su u covidu, bilo ih je 300 i bili su svi u covidu. Nije točno da nismo imali šatora neto šatori nisu traženi pa je onda ispalo da ih nismo imali. Nije točno da nismo imali hrane, hrane smo imali al nije bilo potrebno dovoziti hranu kad je hrana krenula na terenu od strane svih onih koji su dobrovoljno htjeli pomoći i napraviti. Kad govorite o toj pšenici koja je to je pšenica koja je bila u stečaju i na kraju ravnateljstvo odlukom Vlade postalo je suvlasnik te tvrtke tako da nije isparilo tih dva milijuna kuna kuna pšenice o kojoj vi govore, ali to su odluke koje je hrvatska Vlada legitimno i suvereno donosila prije skoro 20 godina tako da toliko o tome. Nema cijene kod prodaje, ne prodajemo mi niša, mi ne prodajemo nikakve prehrambene namirnice ne prodajemo nego eventualno ako ih isporučujemo bilo za potres, bilo za covid, bilo za donacije, za Caritas onda ih preračunamo po onoj cijeni kako su nabavljeni i to su te cijene. Nema prodaje, nismo prodali nijedno kilo prehrambenih proizvoda i sve što smo prodavali zadnjih 10 godina je bilo gorivo, gorivo se prodavalo ono je bilo na javnom natječaju i zna se cijena pošto je gorivo prodavano i doslovno skoro svaka lipa i kuna od tog goriva se uložila u materijalno tehnička sredstva, a najviše u vatrogasne cisterne odnosno višenamjenske cisterne jer se od tih sredstava to kupilo. Što se tiče kontejnera i svega ostalog kad je došao nesretni potres u Turskoj, mislim mi imamo danas 1.164 kontejnera, 264 mobilne kućice i one su u skoro sve u upotrebi i na kraju stvorili smo i jednu količinu koju smo poslali u ovom sada zadnjem zadnjem kontingentu koji je otišao prema Turskoj. Jasno da bismo bili svi sretni da su ti kontejneri slobodni pa da smo imali i više toga za zaposliti.

ima ih dosta. Što se tiče svih ovih nekih problema iz prošlosti oni nam se referiraju, znači trebamo tu izvući neke pouke, ne samo nemojte misliti da prozivamo samo vas, dosta smo prozivali i pravosuđe i pravosudni sustav koji nam očigledno ne funkcionira baš najbolje. ono što sam vas htjela pitati to je interesira me po kojem kriteriju se iz robnih zaliha vatrogasne cisterne recimo jer imali smo slučajeva nekih u našoj županiji gdje pa neka mjesta koja baš i nisu imala problema sa požarima su dobila, neka nisu imali nekih kriterija ili je ono ko je bliže vatri taj se bolje grije odnosno hladi u ovom slučaju. Hvala. Što se tiče toga ja se uvijek slažem s time da sve ono što je bilo loše treba o tome voditi računa da se ne dogodi, ali opetovano ponavljam količine i enormno štete koja je bila do 2000.g. praktički na 2001. i koja je nastala eventualno nakon toga to je neusporedivo, to je s ničim neusporedivo jer je to minorno prema onome što je bilo prije. Ja se s vama slažem to ne daj Bože dogodilo se više nikad. A što se tiče ovih vatrogasnih cisterni ravnateljstvo to ne radi na način da svom slobodnom voljom predlaže Vladi i onda se ti ugovori daju o davanju na korištenje ovaj usvajaju nego u tijesnoj suradnji sa MUP-om i sa Vatrogasnom zajednicom RH, posebno sa glavnim vatrogasnim zapovjednikom eto oni su nam tu bitni u odlučivanju oko toga. **Radin, Furio Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče. I ministar gospodarstva bivši ministar Tomislav Ćorić rekao je da se u potresu odreagiralo promptno, da je bilo sve adekvatno situacija u kojoj su se ti ljudi našli, a svi smo svjedočili zapravo da su trebali tjedni i tjedni da se dovezu kontejneri, da da se postave pa su onda trebali tjedni da se uspostavi lanac opskrbe hranom, pa pitkom vodom sve je to zapravo potrajalo. A zašto jel nam je onda trebalo toliko vremena s obzirom da smo imali sve na raspolaganju?

da dođemo dolje i da opskrbljujemo javne kuhinje koje su se kasnije uspostavile. Pa nećemo doć dole i dijeliti s kamiona hranu ničim izazvani, pa mi smo Ravnateljstvo za robne zalihe, mi nismo, neka institucija koja je 112. Mi smo ti koji angažira 112 i sve ostale institucije, kad su nas angažirali mi smo dolje bili. I moram vas ispravit maloprije ste ovdje u replici spominjali da smo kupili po žurnoj nabavi ulje od jedne naše tvornice u Osječko-baranjskoj županiji. Nismo kupili po žurnoj nabavi nego po otvorenom postupku javne nabave. Nemojte dezavuirat hrvatsku javnost i govorit da smo kupili po žurnoj nabavi ispada da smo nešto ispod žita kupovali, na otvorenom postupku i pošteno platili. Poštovani državni tajniče. Kad ste se već digli ja sam se stvarno nadao da ćete se referirati na ono što je spomenula kolegica Kekin da je postojala firma koja je kupovala od firme g. Mihalića i prodavala robnim zalihama i institucijama. ko što znamo ova firma od g. Mihalića napravila promet od 40 milijuna u protekle dvije godine od toga 36 milijuna prošle godine i 4 milijuna ranije. Pa me zanima koliko od toga je išlo preko ove firme u robne zalihe? **Milatić, Ivo** Ako je točan podatak koji ste sada vi rekli i uvažena zastupnica Kekin da je mislim firma Kefo ako su oni stvarno prodavali njihove testove od te firme ja sam ih pročitao malo prije ovdje o ovome. Mislim da je nabavljeno negdje oko milijun i nešto covid testova ili tako nešto. Ali mislim da je iznos manji od, nije milijun eura nego je to oko milijun eura ukupne nabavne vrijednosti. Kao što sam rekao i stojim iza toga jer imamo i za to validne dokumente. Ti testovi su od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo odobreni i dozvoljeno je da se isporuče tamo već gdje su se trebali isporučiti. Ako se u tom postupku ustanovi nešto da nije valjalo, onda će se to napraviti na isti način kao što će se napraviti i za eventualno druge nabave. Mi smo to nabavili kako smo i inače radili. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospođa Mrak-Taritaš na kraju. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Ja neću otvarati temu dovoljno smo o firmi Kefo, otkrit će se sve o čemu je riječ, tko je od koga nabavljao, da li je bio posrednik, nije bio posrednik. Da li firme od kojih je država kupovala kupovala su od njega ili ne i u interesu i javnosti i nas svih je da se zna prava istina, jer ovo je sad zaista otišlo tamo gdje ne treba ići. Ali ono što vas ja hoću pitati je sljedeće. Iskustvo koje imamo sa potresom pokazuje da kontejneri za stanovanje nisu Oni mogu biti dobri pola godine ili godinu dana, oni mogu biti dobri zato što su bazično kontejneri bili i nabavljani za pojedine svrhe, za nekakve medicinske, dakle za nekakav kratki, neusporedivo bolje su određene mobilne kućice visoke energetske vrijednosti da ih tako nazovem. da li postoji promišljanje zlu ne trebalo da se možda za budućnost, pa bolje da oni stoje i ne trebaju nego da ih nemamo nabave i mobilne kućice. Hvala lijepo. Hvala. Što se tiče mobilnih kućica, evo sad je u postupku proces formiranja nove bilance i ja se nadam da ovo sve što vi govorite i složio bih se sa time što govorite da će se to uzeti u obzir, jer i sami se sjećate kad je bila Gunja, da smo mi ničim izazvani, a izazvani sa klimatskim promjenama i sa svime bili taman krenuli neposredno prije same one katastrofe u Gunji nabavljati tadašnje kontejnere jer je tada se to činilo jedino moguće. A danas znači ovih 264 mobilne kućice pretpostavljam da one neće otići iz robnih zaliha kada se ovo sve zaustavi. Ali 1184 kontejnera ne znam da li je potrebno imati u robnim zalihama, to je prilično veliki broj. Ali mislim da ih imamo gdje i smjestiti i na kraju svi ćemo suvereno o tome odlučiti i ja bih se složio sa vama da treba iz ovoga svega izvući neke poučke i prema tome budućnost kreirati. Nemate više replika. Sad je na redu gospodin Brumnić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče u pravilu sve što sam htio reći rekao sam u svojoj prvoj raspravi. Ovu raspravu sam ostavio, nisam je povukao iz jednostavnog razloga jer mi je cijelo vrijeme bilo nešto u glavi da još nešto ne Ovdje sada državni tajnik rekao bili su krivi brojevi. Mi smo na početku rasprave čuli gospodina Tušeka kako je dobro proučio izvješće, kako je dobro na odboru raspravljano izvješće. Žao mi je što ga nema ovdje, pa da nešto replicira i kako je to dobar izvještaj, kako je odbor to podržao i to mi je žao i to samo govori kako odbor radi. Ovo što je kolegica Kekin spomenula u posredniku između tvrtke gospodina Mihalića i i Državnih robnih zaliha pitanje da li je bio samo jedan posrednik ili ih je bilo više. Ja sam u svojoj raspravi ne znajući ovo rekao pa nema drugog kupca za ove testove osim države. Mislim i bolnica je u konačnici država i robne zalihe su u konačnici država i apoteka je u konačnici država jer ih mora odobriti, moraju proći testiranje. Znači krajnji kupac svega ovoga je u konačnici bila država. I ono zbog čega sam ostao pri svom govoru je u stvari neki dan mi je kolega poslao koji je otišao iz ove zemlje radit negdje drugdje rekao jel' vidiš kak' se to kod vas funkcionira. I mi smo davno pričali kako se može, ne može u ovoj zemlji zaraditi. I onda mi je poslao poruku jesam li ti rekao? I dalje tvrdim da se ozbiljan novac može napraviti samo preko prevare sa državom. I to je ono što je ključni problem, problem, ključni problem ovih, ovog izvješća zašto ga netko ne čita jer ga nije briga, jer zna s kime je nešto morao dogovoriti. Ključni problem zašto mali gospodin Mihalić odjedanput postaje genije za biznis, ključni problem zašto oni ljudi koji bi trebali ostati u ovoj zemlji i razvijati ovu zemlju otiđu iz ove zemlje. Kolege s desne strane razmislite da li ovo izvješće, zbog ovoga kako je napisano, zbog ovih grešaka koje su ovdje sada priznate jednostavno treba odbit samo zato da bi se jedanput pokazalo da ovaj Sabor ima kakav takav dignitet prema stvarima koje dolaze pred njega. Evo hvala lijepo. s imenom i prezimenom)** Zahvaljujem predsjedavatelju. Kolega Brumnić prije svega čestitam vam što ste dobro uočili nedostatak ovog izvješća. Ali u odnosu na vaš apel da se radi tog nedostatka izvješće ne izglasa u vladajućoj većini je nemoguća misija. U tom izvješću je doslovno moglo pisati novih dvadesetih jalovih stranica Pajo patak pojeo zadatak i svejedno će se izglasati. I time dolazimo do onog ključnog problema gdje je Hrvatska danas u odnosu prije tridesetak godina. Prije 30 godina smo zaboravili graditi institucije, ali recimo da su neke od njih bile možda u nekom začetku, krenule su, stasale su međutim, negdje je zapelo. Danas više i ono što smo malo nekad imali, ne funkcionira kako treba. U tom smislu je vidljiva jedna teška, teška, teška regresija i sve ovo što ste vi naveli kao razlog

Ono što jedino mogu dodati, ovo Izvješće je Vlada poslala HS-u. Usvajanje ovakvog izvješća pokazuje da Vlada ne zna što radi i zato ja pozivam kolege s desne strane, a a vidjeli ste da je krivo, došlo je do nas, raspravili smo ga, ovakvo izvješće ne možete podržati. Neko drugo, ispravljeno u neko drugo doba, možda i da. Danas, odnosno kad budemo glasali o ovom izvješću koje smo danas raspravili,

Zahvaljujem. Često ističem da Hrvatska nije razvila zadovoljavajuće unutarnje kontrolne mehanizme, a ono malo što smo u institucionalnom smislu imali u nekakvom početku nije zaživjelo, moglo bi se reći da je došlo do pobačaja u njihovom daljnjem razvoju. Kako to konkretno izgleda, evo vidi se i na primjeru HS-a koji raspravlja o stanju robnih zaliha sa svega 10-ak saborskih zastupnika. Time se šalje poruka da ono što građanima treba u slučaju krajnje krize, bilo da je riječ o nekom ratnom sukobu, poplavi, potresu, zdravstvenoj katastrofi, zastupnicima naprosto nije bitno. Šalju ujedno poruku i medijima i hrvatskoj javnosti da teme o kojima se ovdje raspravlja nisu od nekog šireg javnog značaja i da HS kao institucija nema svoju ulogu. Dakle ne samo da nemamo težinu kad raspravljajmo o tome jesmo li dobro pripremljeni za problem kad on nažalost nastupi nego za one probleme koje vučemo još iz povijesti vidimo da nedostaju kontrolni mehanizmi. Naime, jedan od kontrolnih mehanizama koje bi HS kao parlament trebao imati su istražna povjerenstva. E, sad, vratimo se kratko u povijest, što je zapravo bila prva korupcijska afera vezana za robne zalihe. Danas ju je netko spomenuo, ona koja je otišla u zastaru, dakle afera sa pšenicom i brašnom, kada je netko u Ravnateljstvu jeftino prodavao pojedinim tvrtkama, među njima je očito bio Agrokor, a onda se ta ista roba po višestruko višoj cijeni prodavala na međunarodnom tržištu. Ali to sad samo uzgred spominjem. Spominjem to zato što je upravo povodom tog korupcijskog slučaja radilo prvo saborsko istražno povjerenstvo kojem je predsjedavao Vladimir Šeks pa se kasnije formiralo i nekakvih 11 drugih istražnih povjerenstava, pa je netko zaključio kako je bio jalov njihov rezultat i to je činjenica. Međutim, gdje smo mi danas? U međuvremenu je osim ove afere sa pšenicom koja je otišla u zastaru bez da se državi nadoknadila šteta, nastalo je nekoliko drugih. Evo, i u ovom Izvješću se spominje inventurni manjak od 8 milijuna kuna i to mlijeka u prahu i šećera pa čak i vode za piće. Nakon toga smo imali prošle godine onu aferu u nastojanju koja je spriječena sa kukuruzom, danas smo pričali i o krivotvorenim Covid testovima. A gdje su nam istražna povjerenstva? Istražnih povjerenstava više nema. Dakle ne samo da su bila slaba u rezultatima njihovih istraga što je bio glavni krimen koji im se zamjerao 2015. .../nerazumljivo/... 2017. g., dakle tada se analizirao učinak svih prethodnih istražnih povjerenstava. Od kako sam u ovom sazivu ja ne vidim da ona uopće postoji. HDZ ih odbija ne osnovati nego uopće staviti u dnevni red u raspravu. Nećemo niti govoriti o tome. A koja je uloga istražnih povjerenstava, to sam spomenula i premijeru kad mi je poručio auf Wiedersehen. Dakle bez istražnih povjerenstava nema jakih alata i mehanizama parlamentarnog nadzora. I sad ću samo pročitati sjajan tekst Slavice Lukić iz 2018., 2017. g. u kojem se kaže da je u državama s duljom tradicijom parlamentarne demokracije, parlamentarne istrage su snažan mehanizam s ozbiljnim posljedicama. Pokreću se kad postoji sumnja u zlouporabu političke moći, a cilj im je utvrditi političku odgovornost. Političku odgovornost. Utvrđivanje kaznene odgovornosti prepušta se tijelima kaznenog progona, parlamentarne istrage u Saboru najavljivane su na velika zvona, pred povjerenstvima do sada prodefiliralo je na desetke svjedoka, uključujući i premijere kada su već bili bivši, ali učinskih saborskih istraga bili su poprilično traljavi. Traljavi ili ne, barem smo ih imali, a Hrvatska danas to više nema. Hvala. Da bi trebala uloga Sabora biti ipak malo veća, mislim da se svi tu slažemo i evo kolegica Selak Raspudić je i pokrenula jednu inicijativu promjene Poslovnika, vidjet ćemo što će reći Ustavni sud na to, no ja bih voljela da prokomentirate nešto što nema baš previše veze sad sa robnim zalihama, ali je u skladu s ovim o čemu ste vi govorili, a to je da ministarstvo gdje je ministar Malenica, namjerava radit za jednu novu aplikaciju koja će poprilično koštati i to je, taj posao bi trebala dobiti tvrtka Cuspis ona je poznata po onoj aplikaciji Cijepi se koja nikad nije proradila i koju istražuje USKOK. Znači aplikaciju koja bi trebala sprječavat korupciju treba raditi tvrtka koju istražuje USKOK, s imenom i prezimenom)** Komentiram to kao naznaku postojanja kriminalne volje s jedne i s druge strane kao naznaku postojanja, nisam utvrdila da postoji. što se tiče same aplikacije ona je u potpunosti besmislena, dakle to je aplikacija koja je trebala poslužiti tome da građani negdje imaju nešto za prijaviti. Građani već sad imaju kome prijaviti odnosno zna se kome bi prijave trebale ići, nadležnim tijelima. Ono što država koja želi rješavati korupciju treba poduzeti treba ojačati ta tijela, dati im primjerene ovlasti, primjerene, dovoljno jake, a opet ravnoteži moći, dati im primjerene resurse što kadrovske, dakle kadrovski ojačati svako tijelo počevši od našeg USKOK-a, DORH-a pa nadalje, a onda ima dati i tehničke uvjete za rad laptope, računala, sve ono što je potrebno da se prikupe dokazi koji svjedoče o počinjenom kaznenom djelu, evo to je sve ono što nedostaje. **Radin,

Pa iz izlaganja državnog tajnika iz prethodne rasprave mogli smo čuti o važnosti robnih zaliha za osiguranje i osnovnu opskrbu u slučaju velikih prirodnih nepogoda, a i do sada nezabilježene krize globalnih razmjera koje su nas zadesile. Izvješće se odnosi na 2021.g. koja je jednaka kao i 2020. bila vrlo izazovna godina zbog potresa u Zagrebu i Sisačko-moslavačkoj županiji i pandemije covida-19. Upravo brzoj reakciji Ravnateljstva za robne zalihe nabavljene su dovoljne količine maske, rukavica, dezinfekcijskih sredstava, a nabava robe za potrebe intervencije sprečavanja širenja covida-19 bolesti nastavljana je i u 2021.g., također je nastavljeno i sa nabavom i isporukom roba potrebnih za sanaciju posljedice katastrofalnih potresa. Robne zalihe se redovito popunjavaju i stalno dostupne zalihe omogućavaju pravovremeno interveniranje i isključivanje ovisnosti o tržištu. Konkretne brojke smo čuli iz izlaganja državnog tajnika, a samo ću istaknuti najbitnije. U 2021.g. ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 306 milijuna 737

tisuća 176,94 kune. Ukupna vrijednost roba i skladišta na dan 31. prosinca '21.g. iznosi 653 milijuna 909 i 77 kuna što je 5,29 više nego 2020.g. Popunjenost robnih zaliha u 2021.g. iznosi 48%. Radi popune bilanca roba strateški robne zalihe u 2021.g. izvršena je nabava u ukupnoj vrijednosti od 44 milijuna od toga je nabavljeno prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 19 milijuna 362 tisuće, a neprehrambenih proizvoda u vrijednosti od 24 milijuna 924 tisuće i 435 tisuća kuna. To su one najvažnije brojke koje je iznaseo mislim da je vrlo važno da možemo reći da u teškim i neizvjesnim vremenima sigurnost pruža postojanje i dobra popunjenost strateških robnih zaliha kao i zaliha energenata. Vlada i Ravnateljstvo za robne zalihe budno prate situaciju u slučaju potrebe imaju mehanizme za brzu intervenciju i otklanjanje posljedica šteta u izvanrednim situacijama. E sad bi se još nadovezala da pregled svih, čuli smo tu da nema dovoljno podataka, da pregled svih izvršenih nabava roba i usluga po dobavljačima, datumima, nabava vrste robe ili usluge, količine, jedinične cijene i vrijednosti nalazi se na web stranica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Što se tiče ovog malog Filipa Mihalića i njegove čuli smo da je državni tajnik iznosio ovoga informaciju da je jedan dio tih cjepiva i kupljeno od ove druge firme, a uostalom kada se bude izvršila istraga pa ćemo onda čuti generalno o čemu se radi i koliko je stvarna šteta što se tiče samih robnih zaliha. Pa kao i da mogu još dodati da građani razumiju da robne zalihe reagiraju kada ih pokrenu organi koji su za to zaduženi, znači civilna zaštita, vatrogasci, policija i vojska. Tako se na Banovini robne zalihe došle čim su bile pozvane i najdulje su ostale, kada su svi volonteri otišli robne zalihe su i dalje sve pokrivale. To je da toliko o onome da su robne zalihe kasnile, mislim da se pokazalo i da i svi oni kontejneri koliko smo danas čuli da je neke su bili za potrebe covida, da se sad nabavljuje i vatrogasni … mislim da robne zalihe rade dobro svoj posao, istina da se ja ovoga slažem sa dijelom oporbe da se ne smiju takve izvještaji i takve greške događati jer onda ide rasprava u totalno krivom smjeru, na kraju ispada da ne znamo niti izvještaj da smo mi tu nekakvi dizači ruku, vi radite svoj posao, robne zalihe rade svoj posao. Ubuduće pazite da se takve greške koje su velike onda na kraju ispada da je kilogram tjestenine košto 123 kune

Zvane (Nezavisni)** I da HDZ nije imao potrebu još jedanput branit ovakvo izvješće ne bi ni ja imao potrebu još jedanput izić za ovu govornicu. A kada ste rekli kako robne zalihe rade dobar posao u u krizama, pa ste spomenuli nabavu maski morao sam. Rekao sam to u ovoj svojoj raspravi, rekao sam to prošle godine u raspravi. Kad pogledate stranicu 6. onda ćete vidjeti tamo pod točkom 3. pasos pasos a) usluge telefona, pošte i prijevoza prošle godine odnosno 2020. 56 milijuna, ove 5 milijuna. E tih, ta razlika od 50 nije sva u tome, ali veliki dio te razlike, taj famozni avion što je došao iz Kine, koji je koštao vi znate puno, puno milijona za jedan transportni avion. Kažem ja sam pokušao i saznao koliko bi koštalo da uzmete isti takav putnički, a putnički je nekoliko puta skuplji zbog osoblja itd. pa mi se onda ovdje objašnjavalo da je to bilo zato što avioni nisu letili i slične stvari. Ja mislim da kad branite ovakva izvješća da činite štetu i sebi i ovom društvu. Kad je nešto krivo, krivo je, treba priznat da je krivo i pokušati u budućnosti popraviti. Ja moram priznati ovdje nismo razgovarali o nabavi cjepiva. Meni nikad nije bilo jasno zašto Hrvatska koja ima 3,6 milijuna stanovnika nabavlja 5, 6 puta više tog cjepiva i onda ga danas bacamo. Bilo mi je jasno da nešto više možda treba nabaviti, jer nabavljamo različita, ali tolike milijone nije mi bilo jasno. Nije mi bilo jasno onda, nije mi jasno danas. Ove robne zalihe mi u onom izvješću koje su napravile Državna revizija robnih zaliha, ja bih stvarno volio da se javno razgovara o tim stvarima i gdje su greške. A greške postoje. Treba ih ispravljati. Ja vam kažem, ovo izvješće nitko tko vjeruje vlastitim očima, ne ono što mu muž ili žena kaže kad ga uhvati u preljubu ne može podržati, krivo je, krivo je. Da li će ga Vlada povući, pa će dostaviti ispravljeno, pa ćemo raspravljati onda o nekim drugim stvarima u tom izvješću možda, ali ovo izvješće je krivo, ovo nitko ne može podržati. Ja ne razumijem kako. Vi ste sami rekli da ne želite bit dizač ruku, a ispada da jeste. (Nezavisni)** Je, tema je važna to je neosporno ali sada zaključujem raspravu. Glasat ćemo kada se steknu uvjeti. Ali prije nego što, kao što kaže gospodin Brumnić idemo doma reći ću vam da sutra u jutro nastavljamo u 9,30 sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskim konglomeratima sa konačnim prijedlogom zakona. A onda poslije, također mi je stalo da vam kažem imamo set zakona o državnoj imovini.